Poštovane kolegice i kolege, dobro večer. Nastavljamo s radom, kao što je najavio potpredsjednik Reiner. Točka - Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja dr. sc. Zdravku Mariću, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru financija u Vladi Republike Hrvatske. Predlagatelji su 34 zastupnika u Hrvatskom saboru, na temelju članka 116. Ustava Republike Hrvatske i članka 125. Poslovnika Hrvatskog sabora. Vlada je dostavila očitovanje. Molio bih predstavnicu predlagatelja da da dodatno obrazloženje, zastupnika Karolina Vidović-Krišto. Krivo su mi napisali, ispričavam se. Dame i gospodo. Profesor Antonio Argandona sa španjolskog sveučilišta Navara opisao je termin korupcije sljedećom formulacijom: „Korupcija je zlouporaba dobivenog povjerenja kako bi se ostvarila ne pripadajuća korist“. On tumači kako korupcija može izgledati društveno bezazlena, ali ona u konačnici uvijek dovodi do teških i negativnih posljedica za društveno stanje. No, ona je i za same počinitelje uvijek autodestruktivna. Argumenti za opoziv ministra Marića su ujedno i obrazloženje uzroka siromaštva koju je Europska Komisija dijagnosticirala hrvatskim građanima. Jer činjenica da Hrvati imaju najnižu platežnu moć poslije Bugara ima jedan temeljni uzročnik, a on se zove korupcija i društveni nered. Djelovanje ministra Marića opisano je još prije 2000 godina, a ono glasi: „Ne možete služiti i Bogu i bogatstvu“. U kontekstu današnjeg političkog trenutka, jasno je da ministar financija ne može služiti i moćnicima i građanima. Ili radi za moćnike ili radi za građane. Ministar Marić svojim radom zaslužuje titulu anti Robin Hooda jer pogoduje moćnicima, a uzima onim najslabijima. Istine radi, treba reći da Marić nije kreator, već nastavljač te nepravedne politike a koju je preuzeo od svojih prethodnika Slavka Linića i Lalovca. Jer Marić i njegovi prethodnici uspostavili su porezno nasilje prema najslabijima, istovremeno omogućavajući besramno bogaćenje uskoj skupini moćnika. U Hrvatskoj će običan građanin za nekoliko tisuća kuna od Porezne uprave biti pregažen, te blokiran jer za njega postoji najnepravedniji Ovršni zakon u Europskoj uniji, ali zato je za odabrane moćnike izmišljen predstečajni zakon koji se potezom pera opraštaju milijuni i milijarde. Ova nejednakost i nepravda u izravnoj je suprotnosti sa hrvatskim Ustavom, koji u članku 51 propisuje da se porezni sustav temelji na čelu jednakosti i pravednosti. Ali jednakost, baš kao i logiku Plenkovićeva je Vlada izbrisala iz Hrvatskog jezika, jer krupni kriminal se nagrađuje a DORH zabavlja javnost s računima o ručku pojedinih župana. Prijestupi ministra Marića se mjere u stotinama milijuna kuna, ali njih DORH ne istražuje, iako bi ih prema Zakonu morao istražiti. Samo ne naplaćenih kredita u HBOR-u je blizu 3 milijarde kuna, tko su ti dužnici? Ne zna ni hrvatska javnost ni Hrvatski sabor. U zahtjevu za opozivom ministra Marića naveli smo niz dokumentiranih činjenica, koje se ne daju opovrgnuti. Sama činjenica da danas vodimo ovu raspravu jest dokaz da je korupcija duboko ukorijenjena u današnjoj Vladi, te čini temelj njezina djelovanja. Naravno, ta korupcija je moguća zbog blokade i kontrole DORH-a, jer da smo Austrija već bi odavno sve afere gospodina Marića bile istražene i danas ne bismo raspravljali, niti bi Marić bio ministar. Jer sljedeće činjenice se ne daju opovrgnuti. Na konferenciji za medije 18. kolovoza ove godine, ministar Marić izjavljuje kako je dugogodišnji prijatelj s Blažom Pavičićem, na čijoj je jahti provodio svoj godišnji odmor, te kako obitelj Pavičić nema nikakve poslovne relacije s Ministarstvom financija, HBOR-om, Poreznom upravom. Dokument koji ovdje imam u ruci i koji ću vam sad pokazati, izdala je Carinska uprava, dakle služba koja je pod ingerencijom ministra Marića, na dan 9. srpnja ove godine, što je dokaz da je ministar Marić iznosio neistine. U svakoj iole funkcionalnoj demokraciji na ovakve dokaze podnosi se ostavka ili Premijer razrješuje ministra. Isto tako na ovakve dokumentirane laži Državno odvjetništvo trenutačno otvara istragu, taj pristup vidjeli smo u Austriji prije 3 tjedna. Kod nas Premijer brani ministra koji otvoreno laže hrvatsku javnost, to je pak dokaz da se zakoni u Hrvatskoj ne poštuju, ali je to i vidljivi razlog zašto je u Austriji, gdje se svi moraju držati zakona, standard tri puta veći od hrvatskog, a Hrvati odlaže u Austriju trbuhom za kruhom. Odmah na početku moram konstatirati da je ministar Marić danas ministar zahvaljujući isključivo javnoj demonstraciji protuustavnog i protuzakonitog djelovanja premijera Plenkovića pri upravljanju DORH-om. Naime 2017. godine ministar Marić je ostao ministrom glasom tadašnjeg zastupnika Tomislava Sauche. Tom nevjerojatno političkom preokretu prethodila je konferencija za medije, na kojoj premijer Plenković kao pučkoškolca priveo tadašnjeg državnog odvjetnika Dinka Cvitana, da bi nakon toga postupak protiv Sauche krenuo bespućima hrvatskih pravnih zavrzlama. A sam Saucha počeo glasovati za Plenkovića i za HDZ. Svakome je jasno da ovdje nisu bila čista posla. Pogledajmo na sljedećim primjerima zašto ministar Marić ni jedan sat više ne bi smio biti ministrom. Ukoliko Hrvatska naravno želi imati europske standarde. Prvi primjer je ostavka austrijskog Kancelara, premetačina u kancelarovom uredu od strane Državnog odvjetništva, otvaranje istrage protiv njega, te uhićenje šefice Agencije koja je manipulirala istraživanjima mijenja. Drugi slučaj je ostavka njemačkog Saveznog Predsjednika prije nekoliko godina zbog pogodovanja poduzetniku kojemu je Vlada dala jamstvo, a zbog čega je njemačko Državno odvjetništvo otvorilo istragu protiv tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Njemačke. Na ova dva primjera vidimo da u državama funkcionalne vladavine prava ni tijela najviše državne vlasti ne mogu raditi što ih je volja, te mogu istraživana biti od onih tijela koja su za takva pitanja i nadležna. Nedjelovanje institucija u Hrvatskoj ima pogubne posljedice primjerice za gospodarstvo. Jer kada analitičar BMW-a ili General Electrica vidi da šef izvršne vlasti tako otvoreno demonstrira svoju protuustavnu moć, kao u slučaju Plenković – Cvitan, onda u takvu državu neće investirati. A nedostatak stranih investicija jest razlog gospodarskih problema, raseljavanja i siromaštva u Hrvatskoj. A evo i dodatnih informacija vezanih uz obrazloženje prijedloga opoziva. Prvo treba rasvijetliti spornu činjenicu Marićevog ljetovanja na jahti obitelji Pavičić. Jer obitelj Pavičić ima svoju povijest i način poslovanja, zbog čega bi svaki ministar, pogotovo ministar financija morao biti izrazito oprezan. Tvrdnja Zdravka Marića da obitelj Pavičić nema veze s Poreznom upravom spada u antologiju političko-manipulativnih, apsurdnih te neistinitih izjava. Naime, otac Blaža Pavičića, Mirko Pavičić socijalistički je menadžer koji je privatizirao riječku tvrtku Rijeka-tekstil te je radio i kao direktor za vrijeme komunizma u tvrtku Brodokomerc. Gospodin Pavičić je vlasništva nad svojim tvrtkama imao putem off-shore tvrtki iz Gibraltara i ostalih poreznih oaza. Off-shore tvrtke otrov su za državnu blagajnu te sve porezne obveznike, vrlo često se preko off-shore tvrtke pere nezakonit novac, tj. novac na koji nije naplaćen porez ili novac koji je stečen kriminalnim aktivnostima. A upravo je Ministarstvo financija kroz svoj Ured za sprječavanje pranja novca zaduženo da čuva državu od nezakonitog ili kriminalno stečenog kapitala. Evo jednog konkretnog primjera. Medita d.o.o. tvrtka je u vlasništvu obitelji Pavičić koja je 2010. godine bila poslovno neaktivna, te čak nije uplatila ni temeljni kapital od 20 tisuća kuna, a u vlasništvu je imala nekretninu procijenjenu na 3 milijuna kuna. Ta tvrtaka je dobila kredit od Erste banke u visini od 50 milijuna eura. Je li uopće potrebno naglašavati neobičnost ovoga posla? Isto tako posao kojim se Blaž Pavičić bavi preko svoje tvrtke Amec opskrba brodova d.o.o., a kojemu je Carina, koja je pod kontrolom ministra Marića mjesec dana prije ljetovanja na jahti dala odobrenje za prodaju robe oslobođene plaćanja carine, poreza i i trošarina, također je potencijalno izrazito opasna za državu, ukoliko nema adekvatan nadzor. A tko treba nadzirati zakonito djelovanje navedenih slučajeva? Njih trebaju nadzirati službe Ministarstva financija, a ministar se voza na jahti s vlasnikom tvrtki koje njegove službe trebaju nadzirati. Shvaćate li vi, koji branite ovakovo ponašanje ministra Marića, koliku štetu nanosite Hrvatskoj državi, jer upravo opisano stanje jest temelj korupcije u Hrvatskoj. Jer bescarinska roba i tvrtke u poreznim oazama jesu potencijalna platforma za utaju poreza i to u velikome stilu. Javno je pak poznato da je obitelj Pavičić u prijateljskim odnosima i s bivšim ministrom Slavkom Linićem. Mislim da ne treba biti poseban analitičar za doći do zaključka da je obitelji Pavičić izrazito stalo do bliskosti s ministrima financija. Je li istraženo možebitno pogodovanje ministra Marića ovoj poduzetničkoj obitelji? Je li utvrđeno ima li u ponašanju ministra Marića elemenata kaznenog djela? Naravno da nije. Jer mi nismo Austrija, naše odvjetništvo nije samostalno, ono služi Vladi, a ne građanima. Daljnja točka koja u potpunosti diskvalificira Zdravka Marića za ministra financija jest njegova uloga u slučaju Agrokor. Slučaj dodjeljivanja kredita krajem 2016. godine Agrokoru od strane HBOR-a, jest dokaz da je ministar Marić, kao predsjednik Nadzornog odbora HBOR-a

Na slučaju otoka Smokvica, koji je država dodijelila Ivici Todoriću uz koncesiju, država je izgubila više od 200 milijuna kuna. Razlog tomu jest taj što Porezna uprava uopće nije slala opomene, niti je pokušavala naplatiti koncesijsku naknadu. Posebni kuriozitet u ovoj priči je činjenica je za vrijeme tog dugovanja državi, država istovremeno Todoriću davala tvrtke za 1 kunu. To je vrijeme kada je Zdravko Marić bio pomoćnik ministra, i državni tajnik u Ministarstvu financija. Znači, Ministarstvo Todoriću ne naplaćuje što treba naplaćivat, istodobno mu pogoduje, a Zdravko Marić iz Ministarstva financija završava u Agrokoru, kod tog istog Ivice Todorića. Je li ovo sumnjivo? Jest. Ali u Hrvatskoj jedno vrijedi za narod, a drugo za moćnike. Jer kada samo jedan dan zakasnite, primjerice u Ovršnom postupku, gubite kuću ili stan, ili vam blokiraju sve račune, ali Marić i Linić dopuštaju da Todorićevih stotina milijuna ode u zastaru. Sljedeći pak primjer atestiraju potpunu nesposobnost ali i štetnost Ministarstva financija. U pitanju su računi hrvatskih građana u inozemstvu, te nerazmjer prihoda i imovine. Što je npr. Ured za sprječavanje pranja novca do sada otkrio? Čime se taj Ured bavi? Koliko je tajnih računa u inozemstvu do sada otkrio? Je li istražio afere Panama papers i Pandora papers? Je li utvrdio odakle član Uprave HEP-a, Marku Čosiću poslovni udjeli u poreznim oazama, a koje nije prijavio u imovinskoj kartici? Pa pogledajmo što drugi rade s poreznim prijestupnicima. Predsjednik njemačkog SPD-a, Walter-Borjans, kao tadašnji pokrajinski ministar kupio je u ime Pokrajine Nordrhein Westfalen cd s podacima o tajnim računima njemačkih državljana u Švicarskoj. Taj cd bio je u biti ilegalna kupovina, te je plaćen s 5 milijuna eura poreznih sredstava, ali država Njemačka je na taj način uprihodila 7 milijardi eura kaznenoga poreza. Recite mi koliko je kaznenog poreza Hrvatska do sada uprihodila, po mojim spoznajama ni jedan euro. Znači li to da u Hrvatskoj ne postoji utaja poreza? Ali u Njemačkoj na primjer postoji. Jeste li svjesni do koje razine ste državne institucije devastirali te koliku štetu nanosite time svojim građanima? Što je Porezna uprava napravila po pitanju legalnosti stečene imovine? Jeste li npr. utvrdili legalnost imovine suca Miroslava Šeparovića? Kada je taj gospodin uspio uštedjeti 10 milijuna kuna? Pogledajmo sada što je uzročnik svih nelogičnosti i štetnosti djelovanja Ministarstva financija i njegovih službi kako su Slavko Linić, Boris Lalovac i Zdravko Marić ustrojili primjerice Poreznu upravu. Ona je u potpunosti neorganizirana te ciljano devastirana. Zaposlenici Porezne uprave su obespravljeni, šikanirani i loše plaćeni, jer logika je u potpunosti jasna. Ako želite pravedan i efikasan sustav imat ćete dobar ustroj i ljude koji su dobro plaćeni za svoj posao. Ako želite manipulirati onda ćete devastirati sustav, postavljati podobne umjesto sposobnih te kroz niske plaće poticati korupciju, a preko korupcije ucjenama vladati sustavom. Ovaj trojac je od Porezne uprave napravio antirobinhud sustav, pogodovati moćnima i podobnima, a pljačkati siromašne. Navest ću samo primjer jednog hrvatskog branitelja iz Šibenika s četvero djece koji je tijekom recesijskih godina Slavka Linića imao neplaćen porezni dug prema Poreznoj upravi u iznosu od 35 Obratio se Poreznoj upravi moleći ih da otplati dug u ratama. No, Linić je napravio apsurdan sustav u kojemu plaćanje poreza u ratama nije moguće. ono što je moguće u Njemačkoj, Švedskoj ili Austriji, u Hrvatskoj nije, jer gospodin Linić je uvodeći predstečajne nagodbe onemogućio plaćanje poreza u ratama, ali je zato omogućio praštanje milijardi svojim prijateljima i drugovima. Navedenog branitelja Porezna uprava je odbila i blokirala ga. Kada vas Porezna uprava blokira u današnjoj nepravednoj Hrvatskoj ne možete kupiti više ni kruh, ni mlijeko. Čovjeku je došao na naplatu jedini kredit koji je još imao te ga je Hrvatska država za koju je on lio krv i suze doslovno poslovno uništila jer ga je izručila jer ga je izručila lihvarskim agencijama kojima su asistirali hrvatski sudovi i DORH te cijeloj obitelji upriličili godine pakla. Ovo je hrvatska porezna pravda, ovo je sramota. Gospodine Plenkoviću i gospodine Mariću koliko pakla prolaze hrvatske obitelji zbog nepravednog sustava kojeg ste stvorili? Jer Todoriću ne šaljete ni opomenu za dug državi, a hrvatskom branitelju koji uredno plaća poreze i traži samo plaćanje na rate s pripadajućim kamatama njega odbijate i uništavate. Sljedeći slučaj dokazuje pak motiv za netransparentnost sustava kojim upravlja ministar Marić, a to je slučaj Vjetroparka Krš Pađene. Postoji materijalni dokaz u kojemu ministar Marić naručuje vlasnika Vjetroparka Krš Pađene, Milenka Bašića na razgovor i bivšoj državnoj tajnici Rimac uvjetuje da želi s njim u četiri oka razgovarati. Naime prethodno je Nadzorni odbor odbio kreditirati taj projekt, ali nakon spomenutog razgovora ministra Marića i vlasnika u četiri oka Nadzorni odbor bez obrazloženja mijenja mišljenje i dodjeljuje tom projektu koji je u tom trenutku već prekršio ugovor s Vladom povlašteni državni kredit i to najveći u povijesti HABOR-a 600 milijuna kuna. Je li Marić u ovom slučaju počinio kazneno djelo, to naravno nitko nije ni istraživao, ali ovaj je projekt pod lupom Europske komisije i još ćemo vidjeti što će se sve doznati. Iz navedenog je potpuno jasno koje su metode rada ministra Marića. One su konspirativne i netransparentne te njegove metode rada nisu primjerene digitalnom vremenu u kojemu živimo. Zato pogledajmo drugu stranu medalje koji su rezultati rada ministra Marića za hrvatske građane. Rezultati su sljedeći, imamo 250 tisuća blokiranih građana, imamo pola milijuna iseljenih građana u zadnjih 5 godina to su upravo rezultati ministra financija i Vlade u cjelini jer sposobnost ministra financija u jednoj državi mjeri se po platežnoj moći građana, po dobrom i efikasnom bankarskom sustavu, po dobroj i efikasnoj Poreznoj upravi, po poticajnim mjerama za građane, po sigurnosti koje daje investitorima, po pouzdanosti prema poduzetnicima i po jednakom odnosu prema svim fizičkim i pravnim osobama u državi. Dame i gospodo, nema gospodarskog rasta i nema društvene pravde bez dosljednog poštivanja zakona. Države u kojima se zakoni selektivno provode smatraju se nesigurnim destinacijama te takve države ne ispunjavaju onu ulogu koju građani očekuju te u konačnici koju im država u prirodi svoga postojanja mora pružiti. Augustin Aurelije će reći: „A bez pravde što su tada države drugo doli velike razbojnike bande.“ Hrvati svoju državu nisu dobili na lotu niti im je poklonjena, već smo se krvavo izborili za svoju nacionalnu slobodu i uspostavu države. Danas i svatko od nas zastupnika mora postaviti pitanje sudjeluje li u gramzljivosti i korupciji koju sam opisala ili će na ovom pitanju nastupiti prekretnica te ćemo napokon otvoriti novu stranicu u izgradnji Hrvatske države u kojoj se afere ne guraju pod tepih, a jedni te isti prijestupnici kao što vidimo konstantno rade na razgradnji države, potiču nepravde u društvu te iz prizemnih vlastitih interesa pogoduju nekolicini suspektnih, bogatih moćnika. Dame i gospodo, Hrvatski sabor pri odluci o ministru Mariću ima dvije opcije. Prvu, gurnuti glavu u pijesak te zanemariti dokaze te hrvatskim građanima reći vi ste građani drugog reda u EU, vi nemate pravo na civiliziranu državu, ni na jednakost pred zakonom, niti na nadu u bolje sutra. Ili drugo, odvažiti se i reći dosta je zlouporaba, dosta je nejednakosti i nepravde, dosta je korupcije te odvažiti i uvažiti dokaze i razriješiti Marića. Time bismo hrvatskim građanima poručili da imaju pravo nadati se boljem sutra, da jesu ravnopravni s građanima drugih država u Europskoj uniji te da započinje stvaranje bogate i pravedne Hrvatskoj u kojoj se rad i poštenje nagrađuju, a nerad i zlouporabe kažnjavaju. Slijedom svega navedenog pozivam zastupnike da glasuju za razrješenje ministra Zdravka Marića. Nema replika tako da idemo dalje s radom. Sada ću pozvati onda da u ime Vlade se obrati poštovani predsjednik Vlade Andrej Plenković, pa govorit će i potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić. Izvolite predsjedniče Vlade 10 minuta. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Zahvaljujem na replikama. Evo večeras nakon rasprave o rebalansu koja je važna rasprava bila za hrvatsku javnost, za hrvatske građane, za našu financijsku stabilnost, za suočavanje sa posljedicama pandemije Covida-19, za omogućavanje kvalitetnog funkcioniranje svih sustava do kraja ove godine imamo i ovu inicijativu grupe zastupnika poprilično šarolike, ideološki bliske, sljubljene, nalik na cirkuse koje smo vidjeli ovdje prije otprilike dva tjedna, ali sa nešto izuzetaka vjerojatno zbog toga što je ova zastupnica Vidović Krišto gotovo jednako govorila o gospodinu Liniću koliko je govorila i o gospodinu Meriću. Tako da moram priznati da uvijek kreacija ne nedostaje. Što se tiče ove inicijative Vlada se očitovala. Ona je naravno odbija. Parlamentarna većina će odbiti i potpredsjednik Vlade i ministar financija Marić nastavit će raditi svoj posao na dobrobit hrvatskoga gospodarstva, našeg financijskoga sustava. Budući da se ja ne miješam u to gdje tko od članica ili članova Vlade provodi svoj godišnji odmor, ja ću prepustiti ministru Mariću da kaže nešto o tome jer vidim da je to bio motiv za pokretanje ove inicijative. Ali ću kazati nešto na niz bizarnih osvrta u ovome usmenom dijelu inicijative od strane zastupnice Vidović Krišto. Dakle, prvo uloga Vlade, DORH-a, policije, pravosuđa. Dakle po ne znam koji put imamo jednu tiradu oporbenih zastupnika, ovaj put u vašoj osobi koja očito niti prati što se u Hrvatskoj zbiva, niti razumije diobu vlasti, niti razumije neovisnost pravosuđa, neovisnost Državnog odvjetništva, nesmetan rad policije. Činjenica da su izvidi tajni, pa o njima ništa ne zna ni Vlada, ni premijer, nema nekih dojavljivača i šaptača koga se sluša, koga se ne sluša. Puste teorije zavjere o tome koje slušamo su jednostavno tlapnje neupućenih i opterećenih raznoraznim teorijama zavjere to je prvo. Drugo, što se tiče hrvatskoga društva i postignuća Vlade i identifikacije s onim što se napravilo u proteklim godinama. Vi ste nešto spominjali na kraju Europsku uniju, spominjali ste o tome kako smo se mi za to izborili za Hrvatsku itd. Što ste vi to točno učinili da Hrvatska postane članica Europske unije? Ja se vas ne sjećam u tom procesu. Ne sjećam se pa podosta aktera ovdje na ovom dijelu spektra u onom godinama kada se to radilo. Ništa, nula, doprinos zirou. Nešto su čak ovi sadašnji … transformirani u političke stranke u tome radili, ali vi baš niste ništa i to je dosta važno. Ljudi to znaju, ljudi to i vide. Ono što je ovdje bitno je da smo mi prije samo nekoliko dana Vladi i javnosti predstavila sva postignuća ne samo u prošloj godini, nego u zadnjih 5 godina, a ta su postignuća u odnosu na vlade prije nas znatno uspješnija, bolja, veća, kvalitetnija. Evo primjerice Grad Zagreb je povukao munjevito 150 milijuna kuna koji im je Vlada dala kao beskamatni zajam da riješi pitanje likvidnosti. To smo učinili sa zadovoljstvom, sa željom da pomognemo glavnom gradu koji je ujedno i moj grad, sa željom da i Zagreb i druge jedinice lokalne i područne samouprave koje imaju poteškoće u financiranju financiraju se adekvatno i da riješe svoje probleme. U vremenu poreznih reformi koje je predvodio ministar Marić mi smo rasteretili gospodarstvo i građane za 10 milijardi, Proveli administrativne reforme, došli iz vječnih deficita i problema ili u uravnotežen proračun ili u proračunski višak. Rapidno smanjivali javni dug. Ispunili konačno dva skoka da vratimo Hrvatsku na investicijski kreditni rejting u dvije od tri agencije za kreditni rejting na svijetu. Ispunili kriterije za europski tečajni mehanizam dva. U najvećoj krizi koja je pogodila Hrvatsku u njenom gospodarstvu, njene financije, naš društveni život, zdravstveni život mi smo u trošku koji je eto i ministar danas spomenuo, ja sam to rekao neki dan bio 40 milijardi kuna spasili radna mjesta. 700 tisuća ljudi u privatnom sektoru dobilo je plaću od države ne slučajno, ne nekom stihijskom distribucijom ili redistribucijom, nego političkom, brzom, odvažnom odlukom Vlade. Omogućili da 120 tisuća poduzeća ne ode u stečaj. Spriječili val otpuštanja, val stečajeva i spriječili ugrozu egzistencija hrvatskih obitelji to su bile naše zadaće. Mi smo to ispunili. U takvim okolnostima pripremili i omogućili prema podacima sada bili smo u Dubrovniku na Danima hrvatskog turizma praktički najbolju turističku sezonu na Mediteranu u odnosu na naše konkurente, s obzirom na brojeve i dolazaka, i noćenja, a o prihodima ćemo vidjeti. I sve to činimo u kontekstu rasta koji bi prema našim procjenama, a one su uvijek bile konzervativne i skromne mogao doseći čak 9% BDP-a u ovoj kriznoj godini 2021. Sve to radimo kako bi našim građanima bilo bolje, kako bi živjeli bolje i u okolnostima koje su nezahvalne, koje nismo planirali, na koje nismo utjecali, s kojima se suočavamo i za čije rješavanje ulažemo jako puno napora u svim resorima i 24 sata na dan. Mi ćemo tu svoju zadaću nastaviti raditi. Ministar Marić će i dalje biti član ove Vlade kao što je bio one prijašnje Vlade. Na ova pitanja iz nekog ranijeg pokušaja inicijative za izglasavanje nepovjerenja neću niti odgovarati, jer smo to apsolvirali prije nekoliko godina te ću samo kazati da ćemo u ovom sastavu biti s vama još nekoliko godina. Mi ćemo raditi da naša postignuća budu takva da na njih bude ponosna ne samo parlamentarna većina i Vlada, nego da bude da bude cijela Hrvatska a da njeni građani žive bolje i kvalitetnije, prije nego što smo dobili povjerenje i zato sam prije nekoliko dana u Saboru govorio da ključna tema govora ovdje na kojem vi niste bili, pa pišete nekakva patetična pisma, mislim na zastupnicu koja je govorila je povjerenje. Bez tog povjerenja ključnih aktera u društvu mi ćemo ići naprijed, ali bilo bi dobro da ponekad pronađemo barem neki i minimalni zajednički nazivnik. Mi ćemo ga uvijek nuditi i tražiti. Da li će tu ponuđenu ruku suradnje ovaj dio sabornice, ponovno kažem poprilično ideološki šarolik, prihvatiti to nije do nas. Hvala lijepa. Sada će govoriti potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane dame i gospodo zastupnice. nastavno na riječi predsjednika Vlade kojem se između ostaloga zahvaljujem na iskazanom povjerenju i u ovoj prigodi te argumentirano o odbacivanju svih navoda iz Prijedloga za izglasavanje nepovjerenja meni kao potpredsjedniku Vlade i ministru financije. S obzirom da mi je ostalo malo vremena da se u obraćanju ovom visokom domu očitujem o navodima iz prijedloga mogu samo reći da sve insinuacije navedene u prijedlogu kategorički odbacujem budući da sve polazi od činjenice da sam ja kao čelnik Ministarstva financija u čijem su sastavu Porezna i Carinska uprava te Ured za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma koristio svoj položaj kako bi navedene službe protivno zakonima i pravilima struke svojim postupcima i odlukama pogodovali interesima mojih prijatelja ili poznanika. Takve insinuacije ne samo da su napad na moju ljudsku i profesionalnu čast, nego su napad i na zakonit, i nepristran i profesionalan rad navedenih službi te narušava njihov ugled i povjerenje građana u njihov rad. Istaknut ću da dužnost potpredsjednika Vlade i ministra financija obavljam savjesno poštujući Ustav Republike Hrvatske, zakone i pravni poredak sve u skladu s prisegom koju sam dao pred ovim visokim domom. Mogu prihvatiti kritičku raspravu o rezultatima moga rada, ali ne mogu prihvatiti olako dovođenje u sumnju moje ljudske i profesionalne časti i poštenja. Zbog toga pred ovim časnim domom i cijelom hrvatskom javnošću, zbog sebe i moje obitelji, kolega i prijatelja odbacujem sve neutemeljene optužbe i objede na moj račun. Nadam se da ću tijekom rasprave odgovoriti na sva vaša pitanja i sve ono što ste neargumentirano stavili u samom tom prijedlogu. Zahvaljujem.

Članak 238. omalovažavanje saborskih zastupnika budući da je premijer oporbu nazvao cirkusom, a da ne pomislimo da je možda jugo zahvatilo Banske dvore pa da se zato tako izražava. Moja je dužnost da ovdje podsjetim hrvatsku javnost da jedini cirkus koji se dogodio u ovoj sabornici je uzrokovala vladajuća većina protuzakonitom sjednicom Odbora za medije koju je kasnije morala povući, a putem koje su htjeli nametnuti Šveba za ravnatelja HRT-a što im je na žalost na kraju i uspjelo. Naravno da ovo nije bila povreda Poslovnika, već replika tako da dobivate opomenu. Kolega Bulj vi imate već tri opomene tako da sada idete u rizik da ostanete bez prava govora do kraja dana. Izvolite.

Legitiman prijedlog proglašavajući sljubljenom ideološkom oporbom. Ako itko ovdje se može pokriti ušima o sljubljenom ideološkom to ste vi premijeru Plenkoviću sa Miloradom Pupovcem, Srpskim narodnim vijećem koji plaća srpske Novosti koji blati Vukovar.

Replike. Molio bih predsjednika Vlade sada da dođe za govornicu jer su na redu replike koje idu prema vama. Prva je na redu kolegica Selak Raspudić. Izvolite. Poštovani premijeru da odmah na početku raščistimo, jer su Žalac i Rimac i vas spominjale dakle USKOK-ove optuženice u prepiskama oko kredita HBOR-a za Krš Pađene. Zanima me je li vas ikada Gabrijela Žalac informirala o tome da HBOR maltretira Bašića? Je li vam ikada Rimac natuknula da je Bašić uvijek tu kada treba? A zanimalo bi nas i što to zapravo znači jer mi ćemo se ovdje u raspravi fokusirati na ono što smatramo najbitnijim, a to su upravo tajni sastanci u četiri oka ministra Marića sa gospodinom Bašićem. **Jandroković, Gordan

i tada se vladajuća većina smijala na tu interpelaciju da bi u međuvremenu bila proširena istraga dakle na tadašnju ministricu u vladi Andreja Plenkovića, dakle imali smo već tada državnu tajnicu i taj smijeh vam je očito prisjeo, a to se vidi iz ovoga da ne želite odgovarati na ova pitanja i na ovo koje je postavila kolegica Selak Raspudić, a ministar Marić koji uvijek rado odgovara medijima se ponaša kao dobro pripremljeni svjedok, dakle koji ne smije reći previše da ne bi nastradao jer je očito inkriminiran. Tako da ne očekujem da ćete mi odgovoriti na ovo pitanje, ali samo bi vam poručio da se danas ne smijete previše.

Hvala lijepa. Poštovani premijeru, u očitovanju vlade u ovom pisanom, a i sada u vašem izlaganju očekivano ste odbacili i miniorizirali navode iz prijedloga za pokretanje opoziva ministru Mariću. Uz put ste nabrojali i različite rezultate vaše vlade koji vam po vama očito daju alibi za sve što činite. Zašto niste savjetovali kao šef vlade ministru Mariću da otvoreno kaže tada u kolovozu na čijoj je bio jahti i da transparentno sve objasni i da se ispriča javnosti, a ne da bahato kaže da je to njegova privatna stvar? Čak i da je boravak na jahti poduzetnika Blaža Pavičića bio bezazlen kako bi prikazujete, da li shvaćate da su naši građani od kojih mnogi jedva spajaju kraj s krajem zaista osjetljivi na ovakve postupke političara i moćnika. Zašto vam je toliko teško svima se ispričati za graške vlade od stožera odnosno od rada stožera na dalje, dakle samo da kažete oprostite pogriješili smo? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa poštovana zastupnice. Ja ne znam u koji točno žanr SDP-a vi spadate, ne vidim koje isprike bismo mi to trebali dati u odnosu na naše rezultate. To mi apsolutno nije jasno, ne znam na što ste to mislili. Možda da pročitate još jednom izvješće o radu vlade, pa ako nađete tu nešto za što bi se mi trebali ispričavat onda možemo razgovarat, a ovako neke paušalne i proizvoljne ocijene o kojim vi govorite, to su neki vaši dojmovi, impresije, stavovi ili što već jesu, ne znam na temelju čega doneseni. Što se tiče informiranja javnosti o tome gdje je ljetovao ministar Marić, ja kad sam ga prvi put vidio i razgovarali smo, on je baš tog dana koliko se ja sjećam i priopćio javnosti gdje je bio i s kim je bio. Prema tome, ta stvar je u tom trenutku apsolvirana. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Hajdaš Dončić, izvolite. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Ove kognitivne sposobnosti su dakle definitivno ograničene, nisam shvatio ovaj vaš uvod na ovu temu, ali dobro, to ste vi. Nego znate li tko je (SDP)** Ne čujete me? Ha. Idemo iz početka. Znate li tko je Mark Harper, znate li tko je Maria Borelius, znate li tko je Cecilia Cilo, znate li tko je Mona Ingeborg i znate li tko je HDZ? To je moje pitanje vama. Dakle, ovo su ministri iz Britanske ili Švedske vlade koji su davali ostavke za puno manje stvari nego što se recimo pod navodnicima tereti ministar Marić, od tablerona i čokoladica do recimo ne plaćanja RTV pretplate, ove koje sam nabrojio. Znate tko je HDZ? Dakle, politička stranka kojoj ste vi na čelu, koja se čak građanima RH nije ispričala za kriminal koji je napravila, dakle koja novcem poreznih obveznik vraća dugove u aferi Fimi-medija, tako da ja čak ni ne očekujem da će se nešto promijeniti u ovom dijelu. Izvolite odgovor. Molim nemojte dobacivati. Izvolite odgovor. **Plenković, Andrej (HDZ)** Pa gospodine zastupniče Hajdaš Dončić, prvo prvi dio bili ste nerazgovjetni vjerojatno jer ste previsoki za ovaj mikrofon, a niste jedini kojeg se ne čuje dobro, dakle to nije nekakav disrispekt u smislu da vas nisam htio čuti nego vas se stvarno ne čuje. Što se tiče ponovnih vraćanja na presudu pravomoćnu vrhovnoga suda, pa ja ću vam samo reć ono što sam rekao i tada. Dakle HDZ poštuje hrvatski pravni poredak, poštuje odluke sudova, ispunio je odmah svoju obavezu. Stranka koja je u mandatu, u vremenu dok sam ja predsjednik, samo od članarina uprihodila 42 čini čini mi se milijuna kuna, nema problem servisirati svoje obaveze, nema dugova, nema kredita, nema pozajmica, uredno posluje i ima sva očitovanja državne revizije bez problema…/Upadica: Hvala vam/…. Za ono što je bilo prije nek se ispriča onaj tko je kriv. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice Benčić, izvolite. Zahvaljujem se. Prvo, poštovani premijeru ova vaša izlizana …/Govornik se ne razumije/…pretvoreni i transformirani, kako ste rekli u političke stranke, ta razina razina vašeg zapravo obraćanja nama zastupnicima vam je razina na kojoj bi ja vama mogla reć šta je onda HDZ, pokret transformiran u kriminalnu organizaciju. Hoćemo tako razgovarat, tako ćemo počinjat? Ali recimo da imamo važnijih pitanja, a to je da nam kažete jeste li znali da je ministar Marić se sastajao u vezi lex Agrokora i sa bivšom upravom Agrokora 5 puta, a ne 2 puta kako je svjedočio pred povjerenstvom jer se iz USKOK-ovog iskaza Martine Dalić vidi da se radilo o 5 puta, dok je vaš ministar pred povjerenstvom svjedočio da je to bilo isključivo 2 puta, pa me zanima koliko puta je to na kraju bilo…/Upadica: Hvala vam lijepa/… isto koliko Hvala lijepa uvažena zastupnice. Podsjećam da smo pomogli Grad Zagreb sa 150 milijuna kuna beskamatnog zajma. To je jako važno da, jako je važno da to shvatimo, da to prihvatimo, da to akceptiramo, da budemo svjesni toga na temelju čega će gradska uprava koja je dobila povjerenje normalno funkcionirat na temelju novaca koje daje Vlada RH onog istog HDZ-a kojeg vi tako srčano hvalite. Ja ne znam koja je vaša poveznica sa Agrokorom, ne znam koja je vaša poveznica vjerojatno sa bivšim vlasnikom, ali nešto ima. Ja to ne znam točno što je, ali tu nešto postoji. Nemam pojima koliko se puta tko s kim sastajao ono što znam da smo intervencijom vlade spriječili kolaps ne samo te kompanije, dobavljača, hrvatskog gospodarstva, financijskog sustava,

da se novcima građana RH trguje na način da ćete vi ovdje govoreći da ste dali zajam koji ste dali bay the way svim gradovima koji su oštećeni u potresu, zajam, ne novce, zajam, nakon što ste uzeli kroz poreznu reformu 3 puta više, vi ćete time nas ovdje ucjenjivati da mi …/Upadica: Hvala kolegice Benčić isteklo je vrijeme, dobivate opomenu ovo nije bila nikakva povreda Poslovnika već replika. Idemo dalje, sada je na redu kolegica Mrak Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Premijeru Plenkoviću svako od nas ima način govorenja i izričaj koji ima. Vi ste vrlo jasno već uvodno rekli što mislite o oporbi, o onima tamo i o onom cirkusu tamo. opcija nabacivanja blatom, kad se netko krene nabacivati blatom, rezultat toga da su svi blatni, više nikog ne zanima tko je prvi. A vi dolazeći u ovaj sabor činite sve da ne odgovorite na ono što je bilo pitanje. moje pitanje vama će biti, zašto ste cijeli dan ostavili ministra Marića da tu odgovara odnosno nije odgovarao nego je slušao oporbene zastupnike koji govore o rebalansu i koji govore o problemu koji su u tom rebalansu, a koji se mogu svesti u vrlo jasne teme. Jedna tema je zdravstvo

praksa je kod rebalansa da rebalans predstavlja ministar financija, kad je proračun dođe predsjednik vlade, odite malo u arhive pa ćete vidjet, sumnjam da je bio neki premijer u vladi u kojoj ste vi bili ministrica da je došao tumačit rebalans. Ako je slučajno krivo što ovo ja govorim, a sumnjam

Poštovani gospodine premijeru, prošle godine tvrtke koje nemaju ni jednog zaposlenog uprihodile su u RH 20 milijuna kuna. Ne znam da li vas je vaš ministar informirao da u Hrvatskoj postoji 136.000 tvrtki od kojih 41.000 ili nevjerojatnih 30% su tvrtke koje nemaju ni jednog zaposlenog. U vašem mandatu zadnjih 5 godina, te tvrtke su uprihodile 91 milijardu kuna bez ijednog zaposlenog i većina tih tvrtki je nakon par godina ugašeno.

(Stranka s imenom i prezimenom)** Hvala. Uvaženi premijeru izgovorili ste da vi i HDZ poštujete pravni poredak, to nije točno. Vi ste uništili pravni poredak kao i državne institucije. Jedna od njih je i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Naime, ovaj prijedlog oporbe ima 3 elementa i 3 dijela. Prvo pitanje je ljetovanje na jahti ministra financija? Činjenica je da povjerenstvo kao institucija već mjesecima nije u stanju riješiti jedan vrlo jednostavno slučaj čistog i nedvosmislenog primitka nedopuštenog dara. Drugi, druga točka, drugo područje je uloga ministra Marića u pogodovanju u slučaju vjetroelektrane Krš-Pađene i tu računate na zaborav hrvatskih građana jer će pravosudna tijela o tome odlučivati valjda desetljećima. A treća tema je reaktiviranje afere Borg u kojoj je došlo do evidentnog poraza pravne države do činjenice …/Upadica: Hvala vam kolegice Orešković vrijeme je isteklo. Izvolite odgovor. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa, nisam točno razumio osim ove kratke rekapitulacije nekoliko točaka ove inicijative za izglasavanje nepovjerenja što je točno pitanje, nisam uspio to razabrat, ali nešto ste uvodno rekli da mi pridonosimo nekakvoj destrukciji institucija ili ovako nešto. Pretpostavljam da ste mislili na Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, pa možda je vrijeme da netko kaže da ste upravo vi dok ste bili na čelu tog povjerenstva godina išli ultra vires, ponašali ste se tako da ste izlazili van okvira što vam taj zakon daje. A onda najedanput sudovi i to gle čuda u više predmeta protiv gospodina Bernardića, tu je negdje bio i nekih drugih ljudi kažu gle povjerenstvo za to nije imalo zakonske osnove ili ovlasti. Prema tome, o tko ruši institucije, tko ne poštuje pravni poredak vi biste trebali nešto …/Upadica: Hvala vam./… I zadnja replika predsjedniku vlade, kolega Piletić, izvolite. **Piletić, Marin (HDZ)** Hvala lijepa predsjedniče. Poštovani predsjedniče vlade, u ovom prijedlogu 34 zastupnika Hrvatskoga sabora, među ostalima stoji, ponašanje ministra Marića nanosi štetu hrvatskim građanima, potiče i stvara korupciju te posljedično stvara siromaštvo. Mogli smo čuti od nekolicine zastupnika o brizi za hrvatske građane, ali nismo čuli da je ova vlada i ministar Marić povećao osobni odbitak s 2.600 kuna na 4, gotovo udvostručio. Nismo mogli čuti da je uvedena demografska, socijalna i gospodarska mjera za mlade osobe od 25 godina gdje smo smanjili porez za 100%, mlade od 26 do 30 50%. Nismo čuli da je uvedena kategorija fiskalnog izravnanja za one jedinice lokalne samouprave i regionalne

I idemo s jednom replikom za potpredsjednika i ministra Marića, predsjedniče vlade vi ste slobodni možete se vratiti na mjesto, a ovu će repliku dati, predsjedniče vlade gotovi ste, potpredsjedniče izvolite, kolegica Urša Raukar. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani ministre ja bi vas molila onda odgovor na kojeg premijer nije dao na pitanja, a to je vi ste na povjerenstvu rekli da ste sudjelovali na 2 sastanka u Agrokoru, a gospođa Martina Dalić je u iskazu ovome USKOK-u rekla da ste sudjelovali na 5 sastanaka. Pitanje je vrlo jednostavno, jeste li govorili istinu, a gospođa Dalić neistinu u iskazu USKOK-a ili je obratno? Hvala. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo uvažena zastupnice, govorio sam istinu jer sam odgovarao na pitanje koje mi je postavljeno od strane povjerenstva. Na svako njihov upit sam odgovarao i kao što i sami dobro znate kao i hrvatska javnost, dva puta sam osobno nazočio javnim sjednicama Povjerenstva za odlučivanje sukobu interesa, odgovarao na sva pitanja koja su mi postavili na tragu onoga što sam cijelo vrijeme i govorio, pa tako i u ovom konkretnom slučaju. Hvala. Hvala i potpredsjedniku vlade, došli smo do kraja s replikama, pa ćemo sada otvoriti raspravu. Prvi na redu je Klub zastupnika MOST-a, tko će govoriti onda, govorit će kolega Grmoja. Izvolite. Evo, premijer nam je pobjegao, nije odgovorio na ni jedno konkretno pitanje, nadamo se da će ministar Marić odgovoriti na ova konkretna pitanja, neka je već i kolegica Selak Raspudić postavila. Ja bih volio da ovu današnju raspravu vodimo argumentima, bez nekakvog izmotavanja i uvijek imajući na umu čvrste i nepobitne činjenice. Ja bih se volio zadržati na tim činjenicama i onome što nam je u ovom trenutku uglavnom poznato. A ministra Marića koji je zapravo objekt ovog opoziva, pozivam da nam svojim iskazima razjasni i upotpuni ono što ne znamo i što se cjelokupna javnost pita. Kao što sam rekao držat ću se činjenica pa ću krenuti nekim redom. Prije nekih godinu dana, to sam rekao i u svojoj replici, raspravljali smo o interpelaciji oko projekta Krš-Pađane koji smo mi u Klubu MOST-a kao i neki drugi zastupnici svojim potpisima podržali. Vlada je tada jednim lakonskim i prozaičnim mišljenjem odbacila tu interpelaciju, a saborska većina tj. njezin dio koji dolazi iz redova HDZ-a ismijala tu interpelaciju. U svakom slučaju svašta je u ovom visokom domu izgovoreno, ali mi se nekako čini i to sam rekao i premijeru Plenkoviću, a i ni danas se nije smijao, čini se da vam je taj smijeh tada iz ove današnje perspektive. Sve što ste tada kao vlade i većina u saboru izgovarali bilo je čisto prebacivanje odgovornosti, svi su vam bili krivi osim vas samih, a sve ste to radili itekako svjesni da se samo protiv vaših članova i članica i protiv vaše državne tajnice provode istrage. U međuvremenu od te interpelacije pa do danas, istrage su proširene i na jednu tadašnju ministricu u vladi Andreja Plenkovića, znači mislim da je još uvijek i članica predsjedništva stranke, a tema tih istraga postao je i kredit HABOR-a koje, koji je odobren C.E.M.P.-u vlasnika Milenka Bašića. Ono što smo proljetos čitali u medijima, tu bezobraznu korespondenciju iz koje čitamo kako je pola vlade Andreja Plenkovića bilo upregnuto i angažirano na rješavanju jednog kredita za jedno poduzeće i jednog poduzetnika pokazuje da vi ni iz afere FIMI MEDIJA, ni iz ove afere ili nekih drugih ništa nećete i ne želite naučiti. Moram reći da sam čitajući medijske isječke iz priče kako je tvrtki C.E.M.P. HABOR odobrio kredit od 600 milijuna kuna pao su bili tek djelići, to su bili tek djelići priče koji su otvorili više pitanja nego što smo dobili odgovora. Ta mi se medijska priča činila dosta konfuzna pa bi volio razjasniti neke stvari oko ovog kredita HABOR-a. Naime, prema medijskim pisanjima najranije spominjanje HABOR-a u ovim aktualnim istragama odnosi se na lipanj 2018. godine, pa opet na prosinac iste godine kada je navodno C.E.M.P. HABOR-u odbijen sa svojim zahtjevom za kredit. Nakon toga priča ne staje, nego se zahuktava. Dakle, iz medijskih natpisa proizlazi da se u nekom trenutku u HABOR-u razmatrala i ponuda da se C.E.M.P.-u odobri kredit o cca 50 milijuna EUR-a, a zatim dolazimo u siječanj 2019. kada se na sastanku nadzornog odbora HABOR-a raspravlja o kreditu C.E.M.P.-a. Prema navodima iz vlade tada se o kreditu nije odlučivalo nego su članovi nadzornog odbora tek upoznati sa statusom i kronologijom ovog projekta. Nakon tog sastanka stvari postaju baš vruće, užarili su se telefoni, Bašić traži sastanak sa ovdje prisutnim ministrom financija. Iz medijskih izvještaja proizlazi da je taj sastanak na inicijativu Josipe Rimac organiziran, a da na inzistiranje ovdje prisutnog ministra ministra Marića sastanak je održan u 4 oka i jedini koji znaju što je bila tema tog sastanka su ovdje prisutni ministar Marić i USKOK-ov osumnjičenik Milenko Bašić. Inače, poštovani ministre moram priznati da imate rijetki talent za održavanje sastanaka u 4 oka s ljudima koji s vremenom završe kao USKOK-ovi osumnjičenici. To isto treba znati, imati takvo društvo, a izbjeći optuženičku klupu. Sva vam čast, vaši su talenti očito brojni. E sad, ove činjenice nismo znali kad smo prije godinu dana raspravljali o interpelaciji, samo smo ih naslućivali, a ovdje prisutni ministar Marić s javnošću ni tada ni danas nije podijelio o čemu se razgovaralo na tom sastanku. Jedino što znamo opet iz medijskih natpisa o korespondenciji između USKOK-ovih osumnjičenika Josipe Rimac, Gabrijele Žalac i Milenka Bašića je da su nakon toga sva ova 3 USKOK-ova osumnjičenika bili sretni i zadovoljni. S obzirom da naša vlada u svojim očitovanjima tvrdi da nikakvih pogodovanja nije bilo ispada da je ovdje prisutni ministar kao i ekipa HBOR-a uspješno namagarčila USKOK-ovog osumnjičenika prikazavši kao da su im napravili nekakvu uslugu, a zapravo su im odobrili ono što bi SEMP ovako ovako i onako dobio bez ikakvih posredovanja od strane ikoga. Ovo je važno shvatiti jer je to službena verzija priče naše vlade i ovdje prisutnog ministra i važno je da tu službenu verziju vlade zabilježimo jer će ona biti temelj obrane svih troje USKOK-ovih osumnjičenika u ovoj aferi. Znači ponavljam, priča koju nam vi ministre i vlada servirate u svojim izjavama i očitovanjima bit će zasigurno dobar temelj obrane ovo troje ljudi. Al da se vratimo na rekonstrukciju priče. Iz prepiske USKOK-ova trija koji su prenijeli mediji doznajemo kako se nakon sastanka Marića i Bašića naglo promijenio stav gđe. Tamare Perko, šefice uprave HBOR-a prema projektu Krš-Pađene i mogućnostima za njegovo financiranje putem kredita. Perko je inače vrlo zanimljiv lik u ovoj priči. Djelići prepiske između ovih troje najprije nju opisuju kao vrlo odlučnu i nesklonu odobravanju kredita. Čak je prema medijskim napisima jedan od USKOK-ovih osumnjičenika u jednom trenutku rekao Tamara nas ubija, međutim nakon sastanka između ovdje prisutnog ministra Marića i Milenka Bašića, gđa. Perko je doživjela obraćenje, pa je postala popustljivija. O gđi. Perko iz medija inače doznajemo da je bila nesklona opciji da HBOR bude jedini kreditor CEMP-a. Štoviše, doznajemo da je gđa. Perko i sama u nekom trenutku zivkala komercijalne banke, konkretno ZABA-u i PBZ, a u svojoj korespodenciji s USKOK-ovom osumnjičenicom Josipom Rimac gđa. Perko se žali jer kako kaže citiram ona, sada radi posao koji bi trebao raditi Bašićev financijski direktor. Ovaj mali segment o priči o gđi. Perko zapravo je najveća pohvala radu HBOR-a. Tu vidimo jednu djelatnicu i to ni manje ni više nego šeficu uprave koja osobno žica banke da ulete investitoru u nevolji. Dakle HBOR je toliko angažirana investicijska banka da bilo koji poduzetnik samo treba ući i tražiti novac i investitore, a HBOR sve to odrađuje za njega. imate preporuku Josipe Rimac i ministra Marića za vas sve odrađuje šefica uprave osobno. Kolegice i kolege, da sve ovo nije toliko sramotno bio bi to jedan nadrealan scenarij za neku dobru komediju, al nažalost ova priča je realna slika naše države danas. Od vas ministre Mariću tražimo da objasnite što ste radili i o čemu ste sastančili s USKOK-ovim osumnjičenikom Bašićem? Tražimo da objasnite je li istina da je HBOR pristao povećati inicijalnu ponudu za kredit s 50 milijuna eura u 2018. na kasnijih 80 milijuna i zašto se to dogodilo? Tražimo da nam objasnite je li u vremenu dok obnašate funkciju šefa nadzornog odbora HBOR-a ta banka odobrila ijedan kredit u približnoj visini kao isključivi kreditor projekta bez da su iza projekta stale i komercionalne banke? Bilo bi nam zanimljivo doznati i je li tadašnja ministrica u vladi Andreja Plenkovića informirala šefa što se tu radi, što, što, što se to radi Milenku Bašiću koji je po riječima Josipe Rimac prijatelj koji je uvijek tu kad treba i to 10.g.? A zašto je to točno g. Bašić uvijek tu kad treba, to bismo USKOK-ovim istragama mogli tek doznati. Kako mediji prenose opet je u igri nekakvo u najmanju ruku sumnjivo, a možda i neprijavljeno financiranje HDZ-ovih troškova. Al to ćemo tek utvrditi, a ako se išta uspije u ovoj aferi utvrditi s obzirom da vlada inzistira da nikakvog pogodovanja nije bilo i pruža ruku USKOK-ovim osumnjičenicima. Dakle, ministre Mariću, tražim odgovore na ova konkretna pitanja. Meni je jasno da je Plenković morao pobjeći jer ovo je za njega, a i za vladu jako neugodno, ovo je moguće nova Fimi-medija. U ime predlagatelja poštovana Karolina Vidović Krišto. Osvrnut ću se dame i gospodo na izlaganja ako ih tako uopće možemo nazvati nazvati g. Marića i g. Plenkovića. Ako postoji ignoriranje i nepoštivanje hrvatske javnosti onda su upravo g. Plenković i g. Marić to demonstrirali. Nisu odgovorili ni na jedan argumentirani navod, te hrvatskih građanima zapravo g. Mariću prijetite da neće moći živjeti u civiliziranoj državi u kojoj se poštuju zakoni. To su vaše poruke. Odgovorili na ni jedan navod niste, nijedan argument naveli niste. Vi želite hrvatskim građanima zapravo nametnuti status građana drugog reda u Europi jer vidjeli smo na austrijskom slučaju da na opravdanu sumnju na korupciju državna tijela odmah reagiraju, vi ste blokirali institucije države protuustavno i putem korupcije, a raselili ste više Hrvata nego što je to učinio Aleksandar Ranković. Vrijeme naplate gospodo za učinjeno, a to budite sigurni i to nas povijest uči će doći jer vi ste 500.000 ljudi otjerali sa svojih ognjišta iz Hrvatske, a pravosuđe, to je potvrdila Europska komisija i EU vam je najgore u cijeloj EU. Za kraj bih još dala jednu ocjenu nastupa gospodina koji obnaša funkciju premijera u našoj državi, Plenkovićev nastup je rekla bih kombinacija Sanaderove bahatosti i Bakarićeve beskrvnosti i jugofilstva. Hvala. Replika Nikola Grmoja. Ja moram priznati da me je on u ovoj priči najviše, najviše razočarao, jedini ima informacije i saznanja iz prve ruke, bio je u kontaktu sa svih ovih troje USKOK-ovih osumnjičenika. Inače je miljenik medija i javnosti, jako se lijepo izražava i uvijek je spreman stati pred medije i odgovarati na pitanja. A sad odjednom ne bi baš previše o ovoj temi, maca popapala jezik, vergla službenu verziju priče i ponaša se dakle kao mogući osumnjičenik. Dakle, kako vi to, kako vi to komentirate kolegice Krišto. Vi ste zapravo već u svojem obrazloženju svog pitanja cijenjeni kolega Grmoja rekli odgovor na isto, ali kada kažete da hrvatska javnost ima percepciju da je on dobar ministar, da je ministar Marić dobar ministar, to je nametnuta percepcija, a s druge strane vidjeli smo u filmu Kum koliko je uglađen, fin i omiljen konsiljere, pa možemo možda povući određene paralele, tko je izvršitelj onoga što ova vlada čini. A što se tiče uistinu kvalitete ministra Zdravka Marića onda možemo reći da kvaliteta ministra financija u svakoj državi se vrlo jednostavno mjeri. Ona se mjeri prema platežnoj moći njezinih građana, ona se mjeri po investicijama, ona se mjeri po standardu i da ne nabrajam dalje. Toga u Hrvatskoj pod njegovom paskom i vođenjem ministra financija nema. **Sanader, Ante (HDZ)** U ime vlade, poštovani ministar Zdravko Marić. Hvala lijepo poštovani potpredsjedničke sabora. Nisam uvaženi zastupniče ništa verglao samo sam pokazao da ću se javiti za riječ, na to sam aludirao. Činjenice ajmo krenuti od toga obzirom da spominjete taj kredit, dakle ja ću sada prvi dio što piše u prijedlogu za moje razrješenje, a onda činjenica. Kaže ovako, ministar Marić je sudjelovao protivno pravilima HABOR-a u procesu odobravanja kredita vjetroparku Krš-Pađene. Ja sam sudjelovao u odlučivanju isključivo u skladu s pravilima HABOR-a samo na sjednici nadzornog odbora kao predsjednik nadzornog odbora čiji je glas jednak svim ostalim članovima nadzornog odbora. Inače HABOR kao institucija koji vi namjerno želi de ovoga dezavuirati ima svoje stručne službe. Svaki kreditni zahtjev prvo prolazi sektor kreditiranja, sektor analiza, sektor pravnih poslova koji utvrđuje kolaterale i pravne ugovore, potom sektor rizika, da bi kreditni odbor donosio odluke za plasmane do 3 odnosno 7 miliona kuna, a nakon toga uprava HABOR-a, ako se radi o kreditnom plasmanu preko 37 miliona kuna onda se traži suglasnost nadzornog odbora. Dakle, nije jedna osoba predsjednik uprave, predsjednik nadzornog odbora, ima nas poprilično. Kaže, iako kao predsjednik nadzornog odbora nije imao pravo utjecati na odluke i ocjene stručnih službi i uprave HABOR-a. Znači ja nemam nikakav utjecaj na odluke i ocjene stručnih službi uprave HABOR-a, pa tako ni u ovom slučaju. Na sjednici 18. siječnja odbio je nadzorni odbor kredit vjetroparku, to i ono temeljem čega se pozivate, temeljem pojedinih medijskih natpisa jednostavno nije točno. Jasno se vidi iz tih medijskih natpisa da je bila rasprava pod točkom razno, pod 17 točnom, gdje je predsjednica uprave dala informaciju o tom projektu, dakle uopće nismo o njemu kao takvom raspravljali. Nakon tog razgovora u 4 oka i bez svjedoka, nadzorni odbor HABOR-a na sjednici 14. ožujka 2019. odobrava vjetroparku kredit koji je najviši u povijesti HABOR-a. Opet netočno, kredit odobren društvu C.E.M.P. nije najviši u povijesti HABOR-a, također na sjednici nadzornog odbora je prezentiran prvi i jedini puta, možete se smijati koliko hoćete sad ja ne znam tko govori ovdje istinu odnosno neistinu, kojeg su stručne službe pozitivno ocijenile, ovdje treba naglasiti da projekte obnovljivih izvora energije ukoliko su profesionalno i transparentno pripremljeni imaju različite međunarodne izvore financiranja, vi zapravo optužujete 60% projekata vjetroelektrana u Hrvatskoj da nisu dobri, jer za 60% su isključivi izvori financiranja domaći izvori. Vi ovdje implicirate da ne valjaju, ne samo ovaj, nego bacate ljagu i na čitav niz drugih projekata. Gdje je ova visina kredita štetna za hrvatske građane i ovaj projekt mogao da je pripremljen od profesionalnog poslovnog vodstva mogao dobiti međunarodna sredstva financiranja, navedena sredstva HABOR-a mogla su se iskoristiti za poticaj malog i srednjeg poduzetništva. Onaj koji vas je nahušako na mene, a znam dobro o kome se radi i onaj koji vam ovo piše između ostalog, griješi, dakle HABOR nema ograničenih sredstava na tom, po tom principu, likvidnost HABOR-a to sam danas odgovarao u okviru replike na jedno od zastupničkih pitanja odnosno replika, osigurao je izvore i međunarodnih financijskih institucija i međunarodnih investitora i šta je u ovom zadnjem koraku koraku i najvažnije od EU u smislu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. I na kraju još jedan navod, koji je također netočan, nesporno je da je ministar Marić izvršio utjecaj na stručne službe HABOR-a kako bi nerealno visoko ocijenili investicijsku vrijednost samog projekta. Motiv za tu manipulaciju bio je prikazati iznos kredita u odnosu na ukupnu investiciju postotno nižu nego što to stvarno i jest, a ovu investiciju studiju je radila renomirana međunarodna kompanija. Ja znam njeno ime Megajoule, nikad nisam s tim ljudima niti sjedio ali svi kažu i provjerio sam da je to renomirana kuća kao takva. Dakle, čitav niz netočnih navoda. Inače, ovo vrijeme što mi preostaje kada već spominjete gospodine Grmoja ove sastanke, onda između ostaloga pa nije više zgorega za spomenuti i sastanak na koji ste me vi pozvali još dok smo bili koalicijski partneri ovdje u prostorijama Kluba MOST-a tada u Hrvatskom saboru. Tko je bio prisutan, hoću vas podsjetiti? Bio je prisuta tadašnji čelni čovjek poreznog USKOK-a, pa ja vas isto pitam, kakav je to poziv na sastanak, kakva je to vrsta sastanka gdje se mene kao ministra financija poziva na sastanak na kojem je službenik djelatnik Ministarstva financija, o čemu razgovaramo tada. Pa sami znate i s tog sastanka kao i sa svih sastanaka koje sam ja odradio uvijek isključivo sam se nosio i vodio poštenjem, propisima i zakonima. A što se tiče vas uvažena zastupnice, samo kratki citat iz vašeg dopisa meni, vaše ministarstvo provodi zakone na samovoljan i obijestan način. Jedna gospođa je doživjela nevjerojatnu torturu od strane Carinske uprave itd., itd. i onda vaša zadnja rečenica, kao ministra nadležnog za Carinsku upravu zahtijevam od vas žurno reagiranje. Postavljam si pitanje kakvo vi to žurno reagiranje i što očekujete od ministra financija? Hvala. Molim vas uvažena zastupnice Krišto stavite masku. Prva replika poštovani zastupnik Marin Miletić. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani ministre. Čak i prije ovog vašeg mom kolegi Grmoji ja sam htio postavit repliku, volio bi da idemo u jednom možda mrvicu drugačijem smjeru

i vi znate da naše iskustvo, hrvatsko iskustvo i s korupcijom i sa svim teškoćama nije bezveze. Dakle, mi smo imali velikih riba ovdje koje su poprilične toga zagrizle, uzele hrvatskom narodu i hrvatskom društvu i tu se možemo složiti ministre. Legitimno je da mi oporba i mi ovdje u klubu Mosta postavljamo pitanja da želimo istinu i legitimno je da vi dođete ispred nas i hrvatskog naroda i odgovorite. I samo to htio reći, dakle, a sva istina koja je neka se istjera van, uistinu istina nas jedina može spasiti.

Gospodine Mariću, moja replika na vaše izlaganje je sljedeća, na stručne službe HBOR-a niste utjecali vi nego Elvis Presley, Elvis Presley on je utjecao niste vi. Sljedeća replika poštovani zastupnik Nikola Grmoja. Poštovani ministre Mariću, vi ste se našli s Milenkom Bašićem i nakon toga vašeg sastanka u četiri oka gospođa Perko je počela zivkati komercijalne banke i tražiti kreditore, a mi smo se u klubu Mosta našli s vama, u klubu Mosta u HS-u to je službeni sastanak oko koje teme, oko vaše inicijative da gasite porezni USKOK, jel tako bilo? Oko vaše inicijative da gasite porezni USKOK, to je bila inicijativa. A vi ste se našli s čovjekom u četiri oka. Ja se ne nalazim s takvim ljudima u četiri oka. Ja se mogu naći i vidjeti, a tada su mnogi lobirali za taj projekt i Milorad Pupovac mi smo Mostovci bili problem za projekt Milenka Bašića jedan istaknuti HDZ-ovac čovjek je sad pasiviziran pa ga nećemo spominjati, ali znaju ima frizuru kao Branko Bačić. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče, ja sam samo vam to između ostaloga spomenuo taj sastanak kojem ste i vi prisustvovali, dakle na svakom sastanku bio on u četiri oka u šest ili kolikogod hoćete očiju ja jednako postupam. Dakle, nije niti prvi niti zadnji investitor koji je tražio određena kreditna sredstva od HBOR-a i opet ću ponovit, kreditna sredstva. ovdje nikome ništa nije poklonjeno, dakle kredit je prošao sve stručne službe HBOR-a odobren je ne kako piše tamo i kako govorite neki od vas po povlaštenim uvjetima, dapače, kamatna stopa čak je bila i nešto viša u odnosu na onoga … i on se uredno otplaćuje, on se uredno otplaćuje to je najvažnije od svega. Dakle, da maknemo tu aluziju od toga kako se nešto pogodovalo nekome i dalo mimo nekakvih propisa i pravila. Hvala ministre. Imamo nekoliko povreda poslovnika, prava je poštovani zastupnik Marko Pavić. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče, poštovani potpredsjedniče vlade. Pa vidimo čl. 238. vrijeđaju ministra, vidimo da je u biti uopće nije bitno što je ministar radio i što je sadržaj, bitno je šta se je desilo 2016. da Most nije više s nama u koaliciji g. Miletić se toga ne sjeća, ali ovo je i nema nijedne replike osim Mosta i gospođe Karoline Krišto tako da je ovo jedan cirkus koji je bio u saboru vođen g. Grmojem sad samo nastavlja, ali evo u cirkus se pridružila gospođa Vidović Krišto. **Sanader, Ante (HDZ)** Vrijeme. Dobivate opomenu ovo nije bila povreda poslovnika. Krišto. **Vidović Krišto, Karolina (Nezavisni)** Hvala lijepo. Čl. 238. Povrijeđen od strane ministra Marića, dakle omalovažavanje saborskih zastupnika govoreći stalno o tome kako nema povlaštenosti pri kreditiranju Krš-Pađene vrlo nonšalantno preskače jednu notornu činjenicu, a to je da je u tom trenutku taj projekt već bio doslovno propao jer je prekršio ugovor s vladom nije uopće bio u roku koji je bio zakonom odnosno tim ugovorom propisan i nije smio biti kreditiran od banke koja kad kaže nema ništa džaba i da nije ništa

Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika SDSS-a poštovana zastupnica Dragana Jeckov. Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani potpredsjedniče vlade, Danas nas je ovdje okupio Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja potpredsjedniku Vlade i ministru financija Zdravku Mariću koji je potpisalo 34 zastupnika, tek nekoliko više od jedne petine ukupnog broja zastupnika koliko iz zahtijeva naš poslovnik. U prošlom sazivu sredinom 2017. Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja ministru Zdravu Mariću potpisalo je 46 zastupnika, a tada je za odluku o iskazivanju nepovjerenja glasalo 75 zastupnika koliko je bilo protiv, bez suzdržanih s tim da jedan saborski zastupnik nije glasovao pa je prijedlog odbijen. Vjerujem da će i ovaj prijedlog biti identičan odnosno da će biti odbijen jer argumentacija u prijedlogu je slaba, a dokaza skoro da i nema. Ovaj novi prijedlog više-manje počiva na tezi kako se ministar Marić ljetos družio na jahti sa izvjesnim poduzetnikom za koga je rekao da nema nikakvih poslova s ministarstvom i iz toga je izvučen zaključak kako ministar služi centrima moći. Ja mislim da je ovaj zaključak dosta nelogičan, nejasno mi je kako podnositelji prijedloga zamišljaju da jedan poduzetnik nema nikakvih dodirnih tačaka sa ministarstvom i drugim srodnim institucijama. Nelogično zvuči i to bio to Marić ili neki drugi ministar ne smije družiti s nekim tko ima dodirnih tačaka s primjerice Poreznom upravom. Da banaliziram stvari, veći dio naših sugrađana dobio je rješenje o povratu poreza, znači li to da ministar Marić ne smije biti prijatelj sa takvima? Smije li ministar Marić živjeti sa svojom suprugom ako je ona dobila povrat poreza? Naravno da ministar bio to Marić ili neki drugi ne smije utjecati na donošenje odluka nadležnih tijela, ne smije svojim privatnim vezama utjecati na javne stvari, ali u ovom prijedlogu nijedan takav dokaz nije dostavljen da je Marić to činio. Podastiranje navodnih dokaza u vidu linkova novinskih članaka dosta je smiješno smatrajući ih valjda dovoljno jakim dokaznim sredstvom za dokazivanje bilo čega, uz dužno poštovanje novinskoj struci novinski članci, posebno istraživačko novinarstvo vrlo je cijenjena grana i mogu biti samo okidač za pokretanje postupaka, ne i dokaz za ovakove optužbe. Zdravko Marić je doktor znanosti, bio je pomoćnik ministra financija, bio je državni tajnik ovo mu je treća vlada u kojoj je ministar financija i rijetko koji ministar toliko cijenjen i poštovan od strane hrvatske javnosti i u prijedlogu kojeg smo dobili, kog nisu potpisali čak ni svi oporbeni klubovi očekivala sam više od onoga što je napisano zbog čega ovaj sabor treba razriješiti ministra Marića. Ipak se otišlo i korak dalje i čovjek je ad hominem napadnut i dovodi se u sumnju njegova profesionalnost i njego etički pristup. Danas tokom rasprave o rebalansu proračuna za 2021.trebamo biti realni i reći da su ministar Marić i ostali članovi, nesporno izvukli maksimum u ovim pandemijskim vremenima i vremenima potresa i da rebalans proračuna nije ostao lista dobrih želja, već je postao izbalansiran rebalans realnih potreba i ostvarivih ciljeva. Stavljanje na teret pojedinih odluka unutar HBOR-a dosta je teška optužba jer nadzorni odbor daje tek suglasnost na kreditna odobrenja koje su sastavile stručne službe, dakle profesionalci bez ikakvog utjecaja i upliva. Bespredmetno je o pojedinim optužbama iz prijedloga i razgovarati jer su prepisane iz prethodnog prijedloga iz 2017.o kojem sam nešto rekla. Svi koji su pročitali prijedlog za opozivom, za razrješenjem i ono što je napisano mogu vidjeti da ne postoji niti jedan konkretan dokument niti dokaz koji bi teretio ministara Zdravka Marića i doveo u pitanje povjerenje dato ministru Mariću.

Kolegica Jeckov može reći da sa svojom čašću garantira u poštenje ministra Marića jer meni je to legitimno, ali reći da je neko pošten jer je doktor znanosti, pa bio je i dr. Ivo Sanader doktor znanosti i neki drugi liječnici koji su pobjegli u BiH, znači to što je netko doktor znanosti ništa ne znači u pogledu poštenja. **Sanader, Ante (HDZ)** Dobro, vi znate da ovo nije bila povreda poslovnika, dobivate opomenu. Povreda poslovnika, izvolite Jeckov. Poštovani kolega, predlažem da sledeći put me pažljivije slušate, ja sam govorila o njegovoj biografiji nikako nisam to dvoje povezivala. Zahvaljujem. **Sanader, Ante (HDZ)** Vi ste iskoristili ovo za repliku i vama opomena. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani zastupnik Peđa Grbin. Zahvaljujem. Poštovani g. potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Prije nekoliko dana predsjednik Vlade RH na nekoliko nas je trenutaka točno na punih 60 minuta poveo na divno putovanje Švicarskom i Norveškom i svima nama koji smo slušali to njegovo izlaganje doista tih 60 minuta se činilo kao da smo tamo, kao da uživamo u benefitima švicarskog zdravstvenog sustava, norveškog obrazovanja ili norveške brige o okolišu. Danas smo ipak se susreli sa realnošću, danas smo iz izlaganja Plenkovića vidjeli da niti Švicarska, niti Norveška, Austrija, Njemačka ili bilo koja druga uređena država EU sa jasnim propisima i s jasnim pravilima šta se smije ili što se ne smije ne mogu biti dalje od Hrvatske nego što su sada. Gospodin Marić sigurno nije najgori od hrvatskih političara, daleko od toga. Gospodin Marić po svojim aferama sigurno je u rangu nekih koji su bili zaslužni recimo za predaju upravljačkih prava u INA-i. S obzirom na dubinu njegovih marifetluka nije on u rangu niti g. Kuščevića. Pitanje je je li u rangu gđe. Žalac, ali o tome će odlučivati pravosudna tijela. Afere o kojima danas govorimo barem kada je ljetovanje u pitanju sigurno nisu multimilijunske, ne radi se o milijardama, ali radi se o temeljnim načelima obnašanja javne dužnosti. Podsjetimo, g. Marić kada je bio suočen sa ljetovanjem nije htio dati podatke koje bi svaki političar kada se suoči sa takvom situacijom trebao promptno dati. Tu pokazuje da nije spreman na transparentnost koja bi trebala doći sa funkcijom ministra u vladi i potpredsjednika Vlade RH. Nakon toga govorilo se da je ljetovao kod svojeg dugogodišnjeg prijatelja, a onda iz medija saznamo da to prijateljstvo seže taman tamo od trenutaka kada je postao ministar u Vladi RH i to gle čuda ministar financija koji je konkretnom poduzetniku vrlo interesantan. Poštovane kolegice i kolege, afera ili nedopušteno ponašanje dužnosnika ne mora biti milijunsko niti težiti milijarde kuna da bi bilo neprihvatljivo. I to je onaj način obnašanja javne dužnosti kojem bi Hrvatska ako želi biti dio uređene zajednice koja se naziva EU trebala težiti, a Hrvatska tome ne teži, dapače kad god je HDZ na vlasti suočavamo se sa ljudima često prezimena Bačić poznatim po tome da služe kao kuriri za razno razna financijska sredstva. To je realnost u kojoj živimo. I ponovit ću još jednom, Marić sigurno nije najgori u tom jednom kolopletu kojeg vodi HDZ, ali ovo što je napravio nije prihvatljivo. onome što se događalo u aferi Krš-Pađene, e o tome će odgovor dati USKOK, DORH ili sudovi jer bez obzira na upornost ministra da ovdje pokuša prikazati činjenice na jedan način, činjenica je, činjenica je g. Mariću da je kredit odobren nakon vašeg sastanka u 4 oka sa poduzetnikom i od toga koliko god pokušavate pobjeći ne možete jer se to doista, doista Međutim, nama iz SDP-a ovo o čemu smo do sada govorili tijekom ove rasprave ipak nije najvažniji razlog zašto ćemo dići ruku za razrješenje g. Marića, razloga je puno više. O razlozima smo raspravljali danas cijeli dan kada smo raspravljali o rebalansu proračuna. Razlozi su recimo to što kao ministar niste poduzeli ništa da spriječite kolaps koji se događa u zdravstvenom sustavu. Netko će reći ali za to je kriv Beroš. Da odgovornost Beroša je i tu veća od vaše, ali vi kao ministar financija upumpavate milijarde u taj sustav, a da se dugovi ne da ne smanjuju nego kontinuirano rastu, a kvaliteta zdravstvene usluge pada. To je g. Mariću vaša odgovornost. Inflacija. Vi ćete doći i odgovoriti, pa inflacija se događa u čitavom svijetu i biti ćete uvelike u pravu. Ali podsjetit ću vas na ono što je predsjednica Europske komisije prije nekoliko dana govorila, na sve mehanizme koji vam stoje na raspolaganju da učinak te inflacije smanjite za hrvatske građane. Vi ta sredstva ne koristite i to je vaša odgovornost g. Mariću. Više od 200 milijuna kuna sredstava koja su na raspolaganju RH stavljena za obnovu nisu iskorištena. Vi ne samo da ste ministar financija, nego i potpredsjednik Vlade RH i to je vaša odgovornost. Više od 200 milijuna kuna za sufinanciranje projekata iz europskih fondova nije iskorišteno. Koliki je multiplikatorni učinak toga na ono što je moglo biti povučeno da su ta sredstva iskorištena, barem 3 do 4 puta. I to je vaša odgovornost i kao potpredsjednika vlade i kao ministra financija. Vaša je odgovornost što nema kontrole rashoda iz državnog proračuna, novac curi na sve strane, a to što se događa ne utječe na poboljšanje standarda građana, to je također vaša odgovornost. I vi ministre Mariću zbog toga morate odgovarati, da li danas, da li kada bude glasanje ili jednom drugom prilikom manje je bitno, al ovo je vaša odgovornost i o tome treba otvoreno razgovarati. I dopustit ću si samo za kraj jedan odgovor predsjedniku Vlade RH koji možda nije direktno vezan uz sam opoziv, ali s obzirom da predsjedavajući je dopustio premijeru da o tome govori nadam se da meni neće oduzeti riječ. Plenković se danas hvali sa stotinu 50 milijuna kuna za Zagreb bespovratnog kredita, na stranu što je to jedan paket, što je to jedna pomoć koja je stavljena na raspolaganje i drugim gradovima, ali pitat ću vas nešto drugo. Da li bi Gradu Zagrebu tih stotinu 50 milijuna kuna bilo potrebno da uz sudjelovanje HDZ-a grad nije zadužen za 8 milijardi i 200 milijuna kuna? Mala matematika, 8 milijardi i 200 milijuna kuna je točno 55 puta više od ovoga o čemu danas govori i čime se danas hvali Plenković. A di je bio kada je HDZ u skupštini držao svijeću i većinu da se taj novac može ovako zdrobiti, gdje je tada Plenković bio, zašto je tada šutio, zašto tada nije reagirao nego danas kad se hvali. I kada to slušam naprosto se pitam da li bi građani ovoga grada trebali Andreju Plenkoviću podići spomenik poput Turkmenbašijevog i možda ga postaviti na neki od zagrebačkih trgova jedino što nisam siguran bili to trebao biti Trg bana Jelačića ili Markov trg. Nemojte se hvalite nečime što nije za pohvaliti se. Tih 150 milijuna kuna Gradu Zagrebu ne bi bili potrebni da Bane Herman i ekipa nisu zadnjih godina radili ono što su radili. I završit ću, mi ćemo glasati za opoziv gospodina Marića ali ne samo iz razloga navedenih u ovom prijedlogu za opoziv. Hvala. U ime predlagatelja poštovana Karolina Vidović Krišto. Dakle, gospodine Mariću, vi niste odgovorili na muljanje s kreditima HABOR-a, niste odgovorili, a HABOR u međuvremenu kao što sam maloprije to naglasila ima tri milijarde kuna nenaplaćenih potraživanja. Pa mislim da je to odgovor, kada ne date odgovor, taj podatak je najbolji odgovor. Ali isto tako mora se naglasiti da tih 3 milijarde nenaplaćenih potraživanja su nastali upravo zato što vi kršite elementarne profesionalne norme. Nadalje, kada nabrajam što niste odgovorili, što vam stalno se nabraja i iz saborskih klupa niste ništa rekli, ni jedne riječi o bescarinskoj robi. Niste nište rekli o računima u inozemstvu, i usput budi rečeno lagali ste moram reći, lagali ste o navedenoj gospođi nad kojom ste izvršili nasilje. **Sanader, Ante (HDZ)** Ima jedna replika, poštovani zastupnik Rajko Vidović Poštovani gospodine potpredsjedniče, pa zanima nas gospođo Vidović Krišto, otišao je predsjednik SDP-a, što vi mislite o stranci koja klubu zastupnika, sad sam to zaguglao na www.sdp.hr ima i dalje 14 zastupnika, a 14-i je recentni USKOK-ov, USKOK-ov optuženik. Kakav je vaš emocionalni stav prema tome, znači imamo Klub zastupnika SDP-a, njih 14, 14-i je optuženik, kakav je Vaš gad filing imate li vi nekakav emocionalni osjećaj prema tome. Slušajući maloprije govor predsjednika SDP-a, imate li neki stav. Da, ja sam se apsolutno fokusirala na temu ove rasprave i moram priznati da nisam ni u potpunosti razumjela vaše pitanje

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici ja neću nikom suditi pogotovo ne bez dokaza ali iznosit ću činjenice. Mislim da su činjenice i istina nešto što ovoj zemlji treba prije svega. Istina je ko i pravda spora ali dostižna i kako je rekao jedan veliki mislilac Masarik za nju dođe vrijeme kad na nju dođe da postane potrebna. Bez brige što god bilo sve će doći na svoje. Dakle, jednostavno neke stvari u ovoj zemlji nije moguće sakriti ali činjenicu su te o kojima treba razgovarati i kada govorimo o iskazivanju nepovjerenja ministru Mariću izuzetno je važno po meni ne držati se nikakvog dojma nikakvog unutarnjeg osjećaja već isključivo strogih i poznatih činjenica. Indikativno je isto to što što je i predsjednik Vlade već napustio ovu obranu i što je danas zapravo bio štur na riječima, nije baš bio rječit. To samo govori da gdje ima dima ima i vatre. Dakle, gospodin Marić, ministar financija obnaša tu dužnost već zadnjih nekoliko godina je ovdje zato jer ga je prije 4 godine od smjene u Hrvatskom saboru spasio Tomislav Saucha. To je činjenica, to je jasna činjenica, tada je Milanovićev bivši šef kabineta digao ruku protiv opoziva ministra financija zbog onog što se pokrenlo, a pokrenuo se opoziv zbog njegove umiješanosti u aferu Agrokor. Tada je to glasanje završilo 75 i 75 i Marić nije smijenjen. Nije smijenjen vjerojatno zato, o tome isto možemo nagađati, ali posljedice su jasne, zato jer je tadašnjoj aktualnoj Vladi i predsjedniku Vladu bilo važno zadržati vlast zbog onoga što se događalo neposredno prije ali i neposredno poslije u Agrokoru. A to se može opisati jednostavnim rječnikom, izvlačenjem novaca iz kompanije i podjela novaca svojim prijateljima i suradnicima iz afere Borgo. Neposredno prije posrnuća Agrokora također istaknut ću jednu činjenicu, ministar Marić bio je jedan od prvih suradnika Ivice Todorića koji je poslije kada je postao ministar financija kao predsjednik nadzornog odbora na ovaj ili onaj način odgovoran za odobravanjem velikog kredita od 400 milijuna kuna Agrokoru neposredno prije posrnuća. To je također fakt. Nakon toga bivši gazda Agrokora javno je optuživao i ministra financija Marića da mu je zabio nož u leđa kao dotadašnji zaposlenik, dakle to je govorio Ivica Todorić i postao dio grupe Borg koja je pisala zakon da od Todorića preuzme Agrokor i poslije izvuče novce. Kako je upravo i sam predsjednik vlade Plenković bio dio tih prepiski on je morao odobriti svaku odluku sukladno onome što je u svojim odgovorima na mailove potvrdila Martina Dalić, dakle ne ja, o tome je pisala Martina Dalić u prepiskama u e-mailovima, dakle to je također činjenica. Dakle, zadatak Plenkovića na neki način bio je da politički zaštiti sve aktere umočene u aferu Borg, u najveću aferu u hrvatskoj povijesti. Na taj način Plenković je štitio i Martinu Dalić koja je postala ubrzo nakon smjene šefica Podravke, dakle ona je unaprijeđena, ministar Zdravko Marić postao je potpredsjednik vlade, štiteći njih Plenković je zapravo štitio sam sebe. Ovdje smo također u HS čuli i ne samo u HS nego i po potralima, govorim ono što sam pročitao, što je javno dostupna informacija i bilo bi dobro da možda i sam ministar to demantira ili potvrdi ukoliko je o tome riječ da je on osobno kumski povezan s predsjednicom uprave HBOR-a Tamarom Perko, dakle onog HBOR-a koji odobrava kredite, ali kakve kredite? Očito da HBOR odobrava kredite za skupinu odabranih jer do tih kredita svaki poduzetnik u Hrvatskoj ne može doći, to je isto činjenica. Dakle, HBOR-ovi krediti su kao jeti, priča se da postoje, ali nitko ih u suštini nije vidio. Jel netko zna nekog malog ili srednjeg poduzetnika da je dobio HBOR-ov kredit, a ovdje se jedan državni dužnosnik koji tu sjedi i danas među nama upravo hvalio da je HBOR znači prošle godine podijelio 1000 kredita ukupne vrijednosti 3 milijarde kuna. I ja vas pitam oko broja kredita. Pa 1000 kredita podijeli jedna poslovnica banke u tjedan dana. 3 milijarde kuna, e Boga mi to je velik novac, dakle postavlja se pitanje gdje je 3 milijarde kuna podijeljeno i kome su podijeljena? A kome su podijeljene možda će rasvijetliti jedan citat također činjenica koju navodim iz jednog portala zove se Telegram po aferi Vjetroelektrana Krš-Pađene o odobravanju 600 milijuna kuna u toj istoimenoj aferi. Dakle citirat ću, citiram: Krajem siječnja 2019.g. na viber ministra financija Zdravka Marića stigla je poruka Josipe Rimac. Tog 25. siječnja već su se nekoliko puta čuli, a jedan razgovor trajao je preko 30 minuta, tema su bile vjetroelektrane u Kršu kod Knina. Sad mu viberom javlja da je po dogovoru obavila razgovor s vlasnikom vjetroelektrana Milenkom Bašićem. Traži od Marića da ga primi na 5 minuta kako bi njih dvojica definirali model i dinamiku. Do susreta Marića i Bašića doći će 3 dana kasnije u Marićevom kabinetu. Na pitanje Josipe Rimac tko sve treba doći, Marić odgovora da Bašića želi vidjeti nasamo. Bašić je trebao Marića jer je pokušavao dobiti ogroman kredit od države, a imao je problema u pregovorima s državnom bankom HBOR-om, 10 dana ranije šefovi HBOR-a iznijeli su niz negativnih komentara o Bašićevim tvrtkama i njegovim zahtjevima, ali sastanak kod Marića je izgleda prošao dobro, što doznajemo iz trijumfalnih poruka Josipe Rimac i Gabrijele Žalac. Dva tjedna nakon sastanka s ministrom Bašićeve tvrtke dobit će ponudu HBOR-a na 80 milijuna eura, dakle 600 milijuna kuna. Marić je u tom trenutku predsjednik nadzornog odbora banke koja odobrava državne kredite. Dakle, kraj citata, ovo je citirano sa jednog portala, dakle na temelju iskaza. I sad imate situaciju da 600 milijuna kuna se odobri jednoj takvoj kompaniji, 400 milijuna Agrokoru, to je skoro milijarda kuna, to su samo dva kredita. I moje pitanje je gdje su novci za hrvatske poduzetnike, pogotovo male i srednje poduzetnike koji moraju svoje osobne garancije davati i založiti svoju imovinu da bi od hrvatskih banaka dobili kredit. Najlakše je prebacivati krivnju i reći mi bi znate htjeli odobrit kredite, ali za sve su krive zločeste banke koje nam ne daju. To je nešto za što je direktno ili indirektno, ali u svakom slučaju itekako odgovoran ministar financija i predsjednik vlade. Pa na kome je da riješi taj problem i omogući hrvatskom gospodarstvu da normalno posluje i da krene u normalan investicijski ciklus? Ja ću se sjetiti recentnog primjera veledrogerija, dakle iznosit ću samo ono što znam, samo činjenice jer o njima želim govoriti. Sjećate se vjerojatno i duga veledrogerijama kada je, kada smo imali zapravo jedan video ministra financija koji je sam kritizirao ministra Beroša oko duga, ja sam tada pročitao da je taj video pušten s namjerom da se Marića pokaže u pozitivnom kontekstu, ja ništa ne tvrdim, ja ne znam da li je to napravljeno tako, ono što je činjenica isto tako da je sva odgovornost za dug veledrogerijama nastala tj. prebačena je na ministra Beroša. Pa nije ministar Beroš jedini krivac, nije da ga branim za dug veledrogerijama i taj dug nije od jučer i sasvim sigurno ministar financija koji je odgovoran za funkcioniranje kompletnog sustava mora znati i za dug veledrogerijama, dakle i to je isto činjenica i to je nešto što mi se i u toj cijeloj priči nije apsolutno svidjelo. Kada govorimo o ne znam činjenicama poput sjedenja na ramenima šibenskog poduzetnika ili ljetovanju na jahti u taj dio se ne želim uvlačiti, tu su slike rekle više od 1000 riječi i to je nešto što je vjerojatno g. Marića pratilo još iz vremena dok je radio u realnom sektoru. Ponavljam, neću suditi, neću nikoga optuživati, ali kao političari i kao javne osobe moramo biti svjesni da na ovoj funkciji smo itekako izloženi, da smo puno ranjiviji i da mora postojati puno veća politička odgovornost. I u nekoj serioznijoj zemlji EU jednostavno nakon svih tih činjenica koje su jednostavno takve ne bi bilo više moralne obveze da netko bude ministar, u Hrvatskoj je to nažalost još i dalje slučaj. Pogledajte samo primjer Austrije, kada je Kurtz otišao izjavivši da je Austrija važnija od njega samo zato što su postojale indicije za zlouporabu položaja i ovlasti, dakle nikakav proces se još nije vodio, niti je postao osumnjičenik u tom trenutku. To je ono što želim reći, dakle u Hrvatskoj nema osobne političke odgovornosti i dokle god je ne bude bilo Hrvatska će zaostajati, bit ćemo zemlja koja će biti na začelju EU, iza nas je samo Bugarska i jedina formula da se to promijeni i da se ovakve stvari u budućnosti ne događaju su jake institucije, a posebno institucije nadzora. Formula je jasna, jaka država jake institucije, uspješna država jake institucije u nadzoru. Hvala vam lijepo. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade, državni tajniče sa suradnikom. Pa evo vrlo sam pažljivo pročitao Prijedlog za pokretanja pitanja odgovornosti ministra Marića i moram reć da bar kako ja to gledam argumenti, činjenica, navodi koji se iznose kada se pokreće pitanje odgovornosti jednog ministra moraju sadržavati određene činjenice, određenu dokumentaciju koja tereti ozbiljno tog ministra. A ja u ovom prijedlogu nisam vidio niti jednu od činjenica ili dokumenata osim onoga što smo mogli pročitati negdje u nekim medijima u kojima se želi nabacivati na ministra Marića. Ministar Marić je jedan od u javnosti prije svega u stručnoj, ali i u cjelokupnoj javnosti Hrvatske jedan od najpopularnijih političara uz kojega se vezuju svakako uspjesi koje ova Vlada postiže na gospodarskom planu i na planu konsolidacije javnih financija u Hrvatskoj. A što to znači, mislim da smo tijekom današnjeg dana kroz raspravu o rebalansu proračuna jako puno rekli i jako puno ponoviti, a to je da je ministar Marić u proteklih pet godina bio autor poreznih reformi koje su relaksirale, smanjile poreznu presiju na hrvatske građane i hrvatske poduzetnike preko 10 milijardi kuna i kroz to vrijeme dok je smanjivanja ta porezna presija u Hrvatskoj padao je javni dug i s jedne strane i s druge strane deficit državnog proračuna je bio ispod 3% u jednom trenutku smo bili u suficitu državnog proračuna. Da ne govorim da smo izmjenom poreza na dohodak da su povećane plaće, da su naši sugrađani mlađi od 25 godina u cijelosti oslobođeni plaćanja poreza na dohodak, da su oni između 25 i 30 plaćali polovicu obveze od strane poreza na dohodak, da su naši poduzetnici, veliki poduzetnici da im je smanjena stopa poreza na dobit sa 20 na 18%, a za 92% svih poduzetnika u Hrvatskoj ta je stopa spuštena na 10%, da smo smanjili PDV na energente, na lijekove, hranu itd., itd. i da su to rezultati koji stoje iza ministra financija, da čitavo to vrijeme upravo zbog ovakvih sređivanja javnih financija da je Hrvatska iz jednog kreditnog rejtinga koji je bio na razini smeća, iako mi to nikad nije drago reć i kroz ovu covid krizu utvrđenja od tih istih rejting agencija kao država sa investicijskim rejtingom, što onda podredno za sobom vuče smanjivanje kamata, pa onda su smanjene kamatne stope na naše kredite građana i na kredite naših poduzetnika, pa je zahvaljujući toj kreditnoj sposobnosti, zahvaljujući tom sređivanju javnih financija hrvatski proračun i ove godine u odnosu na vrijeme od prije Zdravka Marića izdvaja 4,5 milijarde kuna manje za kamate. Dakle, to su rezultati koji stoje iza ministra Marića i mislim da ga se percipira u hrvatskoj javnosti kao najuspjelijeg ministra financija od hrvatske samostalnosti. E sada kada mi govorimo o radu tog ministra ja sam čitao i ono što ga gospođa Krišto i njih 34 zastupnika terete vrlo pažljivo. Naime, meni je žao moram to reć što je gospođa, nema ovdje gospođe Karoline Vidović Krišto, kad nam je onako teatralno pokazala onaj dokument Carinske uprave od 9. srpnja čini mi se i '21.g. što ga nije pročitala. Meni je žao i ja je pozivam kad se vrati da pročita što piše u tom dokumentu Carinske uprave u rješenju Carinske uprave od 9. srpnja 2021. Koji po njoj strašno kompromitira ministra Marića do te se povući sa mjesta ministra financija odnosno da bismo mu mi trebali idući petak kada budemo glasovali izglasovati nepovjerenje. Jedno vrijeme u svojoj karijeri sam bio državni tajnik i predsjednik nadzornog odbora upravo Lučke uprave Rijeka i jako dobro znam što znači biti šipšander i što znači bit opskrbljivač brodova. Dakle, opskrbljivač brodova je tvrtka koja je registrirana za opskrbu brodova, bilo gorivom, bilo hranom, bilo cvijećem, bilo posteljinom bilo čime što služi brodu. I koncesijsko odobrenje za obavljanje tih poslova opskrbe brodova dobija svaka firma koja ispuni zahtjev, takvih je šipšandera kako ih zovu u pomorskom sektoru u lučkoj upravi desetina. Prema tome, Carinska uprava kada tvrtka koja obavlja poslove opskrbljivača brodova ispuni uvjete za carinsko skladište gdje će robu preuzimati brodovi koji dolaze iz međunarodne plovidbe mora imati rješenje za takvo skladište od strane Carinske uprave. E sada, ja to mogu to povezati da je Carinska uprava u sastavu Ministarstva financija i da joj je nadležan ministar financija, ali ako je to krimen zbog čega bi ministar financija trebao dati ostavku jer je on rekao u svojoj izjavi da nije pogodovao prijatelju s kojim je bio na jahti onda mislim da smo čini mi se u hrvatskom javnom prostoru uveli nešto što mi se čini da nije logični, ne postoji, ne vjerujem da ne postoji nigdje jer po toj logici ono što je maloprije rekla i kolegica Jeckov, tema te obitelji, nema tog čovjeka u Hrvatskoj koji na direktan i na indirektan način nije vezan uz carinsku, poreznu upravu ili Ministarstvo financija itd., itd. I dalo bi se iz takvih poveznica izvući svakakove zaključke kad su u pitanju i drugi ministri i drugi resori i druge ovlasti i drugi poslovi. Prema tome, dužnosnika, od najviših državnih dužnosnika da postupaju sukladno zakonu poštujući vlastiti integritet i integritet vlade koja ih zastupa, ali rušiti i podnositi prijedlog za pokretanje pitanja odgovornosti na temelju nečega što na niti jedan način ne kompromitira niti dovodi u pitanje integritet ministra Marića po meni je, po meni je neprihvatljivo i kad je u pitanju Agrokor o tome smo u ovoj sabornici, tada gospođa Vidović Krišto nije bila ovdje kao zastupnica pa možda nema tu institucionalnu memoriju, mi smo o tome puno puta govorili. I u brojnim raspravama u Hrvatskom saboru u prošlom sazivu ovog doma smo govorili i o Agrokoru i o svemu što smo kao vlada i vladajući i Hrvatski sabor i hrvatska država napravili kad je u pitanju bila afera, afera Agrokor i donošenje zakona o trgovačkim društvima od sistemskog značaja u Hrvatskoj. I tada smo svjedočili da je u svim tim postupcima u kojima je vlada ili HABOR odlučivao o financijskom stanju Agrokora od onog trenutka kada ministar financija postaje ministrom, Zdravko Marić postaje ministrom financija u vladi da se izuzeto prilikom odlučivanja o sredstvima, kreditima, zakonima ili bilo čemu što je na bilo koji način se doticalo, doticalo samoga Agrokora. I na taj način je otklonjena mogućnost da je u bilo kom trenutku bio u sukobu interesa, a pitanje je s obzirom da tada više nije bio i nije imamo nikakvog financijskog interesa za poslovanje Agrokora mogao je mirne duše o tome odlučivati. Ali je preventivno tada kako ne bi bio u prilici da bude, da bude takvo ponašanje suspektno s, se izdvojio, izuzeo i nije odlučivao o samim kreditima i drugim bitnim pravnim instrumentima koji su se doticali Agrokora. Toga se jako dobro sjećam i isto tako se sjećam rasprave o, o interpelaciji vezno za vjetropark Krš-Pađene. I tu smo govorili o tome. I tu smo govorili kako i na koji način je odobren kredit HABOR-u, malo prije je o tome ministar govorio i prema tome nemam tu što dodati. U svakom slučaju mi ćemo u klubu zastupnika, nećemo podržati …/Upadica: Vrijeme./… ovakav

Predsjedavatelju, kolegice zastupnice i zastupnici, moja teza i to ne samo u ovoj raspravi i ovoj temi je ta da nam je HDZ oteo državu. Jer imati državu prije svega znači imati institucije koje su sposobne provoditi institucionalnu kontrolu i djelovati u okviru svojih ovlastih i zadaća propisanim odredbama Ustava i zakona. A naša lijepa domovina Hrvatska odavno više nije takva, ako je uz vašu pomoć i djelovanje ikada takva i bila. S obzirom da me se kroz replike malo obrecnuo predsjednik vlade iako više nije ovdje u saborni sigurna sam da gleda pa ću i ja njemu poručiti, da nije bilo afere Konzultantica na bi ni on sjedio tu gdje sjedi sada. Svojevremeno je upravo on bio taj koji je zagrmio na stranačkom skupu pred svima HDZ-ovcima da stranka ne može biti taoc jednog čovjeka. Tada je zagrmio i to da se od najviših državnih dužnosnika očekuju najviših standardi transparentnosti i nepristranosti i svi vi HDZ-ovci ste mu pljeskali tada. No meni je bilo jasno da se iza te krinke modernog europskog političara koji odaje dojam da je dobro upućen u ta etička načela djelovanje krije političar i osoba vrlo opasnih namjera. A to je uništavanje i porobljavanje nezavisnih državnih institucija. I kao što Andreja Plenkovića ne bi bilo bez afere Konzultantica tako niti mene možda ne bi bilo u političkom životu da nije bilo afere i slučaja Borga jer sam na tom primjeru imala prilike gledati iz prvog reda što se događa s tim nezavisnim državnim institucijama. I da su za to nadležna tijela počevši od USKOK-a, DORH-a i Povjerenstva za sukob interesa odradila svoj posao na ova 3 pitanja koja su spomenuta i dotaknuta u ovom prijedlogu utvrđivanja povjerenja ili nepovjerenja ne bi niti bilo potrebe da mi o tome raspravljamo sada. Činjenica je da smo se već jednom dotakli afere Krš-Pađene i da smo o tome imali interpelaciju, a ja sada neću ovo kratko vrijeme trošiti na raspravu o tome. Činjenica je da se u tom slučaju HDZ oslanja na sporo i disfunkcionalno hrvatsko pravosuđe pa ćemo epilog tog slučaja saznati za nekih 10, 15 ili možda više godina, ako i tada. Činjenica je i to da je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa nekad bilo moćna i ozbiljna, a rekla bih i vrlo ugledna institucija, a danas manje-više u tom antikorupcijskom prostoru ne znači ništa zahvaljujući HDZ-u. Da povjerenstvo ima onaj autoritet i snagu i moć djelovanja kakvu je imalo nekad onda bi u ova 3 mjeseca vrlo brzo i vrlo lako raspleo aferu ljetovanja na čuvenoj jahti. Naime, od samog početka priča je krivo postavljena i krivo je krenula. Ovdje se uopće ne radi o tome i ne treba ni utvrđivati je li bilo kakvog pogodovanja ministra financija poduzetniku čija je bila jahta. Ako se utvrdi da je takvog pogodovanja bilo to je onda nešto čime bi se trebala baviti represivna tijela kaznenog progona. Mi ovdje u HS pričamo o povjerenju, ali Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ima ovlast i odgovornost utvrditi da je ovdje došlo do čistog nedvosmislenog primitka nedopuštenog dara iz čl. 11. tog zakona. Dakle, šta kaže taj zakon? Kaže da usluge koje su dane bez naknade koje dovode ili mogu dovesti u odnos zavisnosti ili stvoriti obavezu prema darovatelju, predstavljaju nešto što dužnosnik po zakonu ne smije primiti. Takvu jednu uslugu čini ljetovanje na jahti. Da istina, postoji ona mala zavrzlamica ili kaže se vrag je uvijek u detaljima, pa taj detalj kaže da se nedopuštenim darom ne smatra dar koji je primljen od nekog recimo prijatelja. I sad se traži od naših nadležnih državnih tijela i pravosuđa da utvrde pravni standard tko i što može ili ne može biti prijatelj u smislu odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Činjenica je da takva definicija ne postoji, niti je ikada postojala, ali je isto tako činjenica da se prijateljem ne postaje nakon što si stupio na dužnost ministra financija. Svakom uglednom poduzetniku je u interesu sprijateljiti se s nekim tko je ne samo ministar financija, ne samo netko tko je član i predsjednik nadzornog odbora HBOR-a nego netko tko je ujedno i potpredsjednik vlade i član kabineta vlade kroz koje prolaze sve ključne odluke koje ova država donosi. U državi koja je obilježena time da smo klijentelistički i nepotistički potopljena zemlja imati nekog utjecajnog kojeg možeš nazvati kad ti zatreba sasvim sigurno ti daje motivaciju za stjecanje novih prijateljstava. E upravo iz tog razloga postoji ova odredba o primitku nedopuštenih darova, pa se kaže uvaženi ministre sadašnji, a i svi vi koji to jednog dana želite postati, da kada stupite na javnu dužnost od takvih novokomponiranih i novonastalih, a poduzetnički moćnih prijatelja, ne primate skupe darove, pa ni ljetovanja na njihovim jahtama. Nekih se stvari pošten čovjek, mudar čovjek, odgovoran čovjek koji shvaća težinu dužnosti koju nosi naprosto mora suzdržati. A kad sam već spomenula uvodno da kao što ne bi bilo predsjednika vlade da nije bilo afere konzultantica, niti mene da nije bilo afere borga dopustite jednu malu kronologiju tog slučaja. Ta 2018. bila je doista kao svjetlosnim godinama daleko i davno, međutim neki se još uvijek sjećaju da je odluku o odbacivanju kaznene prijave donio USKOK u vrijeme mandata tadašnjeg glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića za kojeg smo tek naknadno kasnije shvatili i saznali da je član tajnog društva masonske lože i kao takav potpuno neprihvatljiv za obnašanje bilo koje razine državno odvjetničke dužnosti. A ono što je još zanimljivije, a što je nekako potpuno nestalo iz javne memorije je to da baš u tom razdoblju kad se donosilo rješenje o odbacivanju kaznene prijave smo imali vršiteljicu dužnosti na poziciji ravnateljice USKOK-a jer tadašnjoj Tamari Laptoš koja je bila zaslužna za pokretanje kaznenog postupka protiv Ive Sanadera i te godine proglašena na međunarodnoj razini kao najbolja državna odvjetnica, e njoj mason Dražen Jelenić nije mogao udijeliti povjerenje da nastavi obnašati mandat ravnateljice USKOK-a jer je nakon tih silnih i pukih godina zajedničke suradnje zaključio da mora vidjeti hoće li, hoće li njih dvoje zajedno kliknuti, pa kako je kliknuo DORH i kako je klika unutar DORH-a djelovala imali smo prilike vidjeti. Naime, DORH je utvrdio da ne može pokrenuti kazneni progon jer ne vidi vezu između osoba koje su po tajnim sobičcima u kasnim noćnim satima sudjelovali u kreiranju zakona po kojem su kasnije i sami zaradili kao posebni povjerenik i odabrani konzultant i ono što zdrav razum vidi slovo zakona i DORH ne vidi. Povjerenstvo se time pretvorilo u jedinu instituciju koja može utvrditi da ovdje nešto ozbiljno u državi ne štima, pa je povjerenstvo 11. siječnja 2018.g. donijelo odluku o pokretanju postupka protiv ministra Marića. Novi saziv povjerenstva koje evo već 3 mjeseca ne može utvrditi je li nešto primitak nedopuštenog dara i u svega 2 mjeseca od stupanja na dužnost obustavio postupak protiv ministra Marića jer se utvrdilo da je o svim o svim sastancima vezanim za Agrokor obavijestio svog šefa Andreja Plenkovića. Nakon što su u medijima isplivali svi oni silni mailovi i transkripti o tim ogavnim tajnim sastancima, povjerenstvo je bilo prisiljeno preotvoriti i ponovno pokrenuti postupak nakon što su ga već jednom obustavili, pa su utvrdili da je doista došlo do povrede načela djelovanja, a dalje trakavicu znamo, dakle dalje je Andrej Plenković putem ustavnog suda rušio i bušio sve dok nije srušio pravo i ovlast povjerenstva da o povredi načela uopće utvrđuje. On, onaj isti Andrej Plenković s početka priče koji je rekao da stranka ne može biti taoc jednog čovjeka i da se dužnosnik mora pridržavati najviših etičkih principa, sve dok nije došlo do njega, sve dok nije bio njegov red i njegovih ministara.

kao predsjednice povjerenstva. Naime sve odluke o povredi načela djelovanja više sudova u Hrvatskoj utvrdilo protuzakonito, i dakle tako ona koja je kršila zakon optužuje one koji brane postojeći zakon i poštovanje zakona u RH. Dobro, to nije bila povreda Poslovnika. Dobivate opomenu. Slijedi rasprava Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka poštovana Sandra Benčić.

Zahvaljujem se. Počet ću zapravo s time da moram reći da smo iznenađeni, da, možda je to najbolja riječ iznenađeni malo recentnim istupima premijera koji su sve nervozniji, sve bahatiji prema zastupnicima i sve bezobrazniji. Zaista ne vidim poantu njegovog dolaska u sabor ako je jedini razlog njegovog dolaska u sabor da vrijeđa zastupnike, mislim, nemamo nikakvu čast posebno ako on ovdje dođe, nije trebao doći, razgovaramo o ministru Mariću, vjerujem da se zapravo sam može puno bolje braniti nego što je to radio premijer odnosno njegov šef. Ono što je vaš šef vama još napravio kao medvjeđu uslugu danas je zapravo to da je ovdje govorio o državnoj blagajni kao HDZ-ovoj blagajni i da je ovdje govorio na način na koji on to vrlo često zna a to je „država to sam ja“ i time vam ministre nije napravio apsolutno nikakvu uslugu. Ja ću malo govoriti, dakle, osim ovih stvari koje su već moje kolegice prije govorile i koje su ostale negdje problematične a tiču se se afere Borg o kojoj smo danas već govorili, o zapravo sastancima na kojima ste sudjelovali, da li su bila dva ili je bilo pet kao što je rekla Martina Dalić to još uvijek nije raščišćeno niko nije niti novinari niti mi na to dobili jasan odgovor, kao što ne postoji odgovor a niste niti htjeli demantirati oko toga jeste li odlazili na sastanke sa gospodinom Todorićem nakon što je već došlo do preuzimanja Agrokora kao što on to tvrdi, vi to niste htjeli demantirati pa pretpostavljamo da je točno, ali niti eksplicirati o čemu se radilo. Međutim, htjela sam govoriti i o nekim stvarima koje se tiču vašeg posla a koje zapravo spadaju u nečinjenje a ne činjenje. Danas smo ovdje razgovarali o rebalansu proračuna i vidjeli smo da nismo iskoristili više od milijarde kuna predviđenih iz fonda solidarnosti za ovu godinu. Dakle, radi se o novcima za obnovu javnih zgrada. Dakle, radi se o novcima za obnovu škola, vrtića, muzeja, dakle, svih mogućih zgrada javne namjene, fakulteta. Vidite meni je to ta činjenica da godinu i pola nije se ništa napravilo po pitanju obnove u ovom gradu, ali isto tako godinu dana na Baniji a da za to imamo 5 milijardi kuna koje smo dobili prije godinu dana, evo od tog mi iskreno nema gorega. Ja znam da vi niste jedini za to odgovorni ali je činjenica da je to neoprostivo. I da za to cijela Vlada treba odgovarati. I činjenica je da usprkos tome što smo svjesni da ljudi su još uvijek u kontejnerima i na Baniji i u Zagrebu, da se osnovni smještaj još nije ljudima osigurao, da nije započeta obnova niti o od obnove, da se ne vidi, osim onoga što ljudi sami rade i da za neke stvari nije bilo pitanje problema zakona nego je bilo pitanje volje, da zaista je to najveći krimen ove Vlade, ja sam to rekla i premijeru Plenkoviću da je to ono što je pored Agrokora i covid pandemije biti njegovo političko nasljeđe. EU fondovi isto tako, iskorištenost EU fondova je evo objavljeno je dakle za Hrvatsku je 49%, predzadnji smo u EU, vrlo često se ovdje svi ministri hvale o iskorištenosti EU fondova kao da smo dobri, baš nam dobro ide, odlično, evo super, 49% predzadnji u Europskoj uniji. Jedna od stvari koje također niste napravili a koja po meni jednako tako ozbiljna odgovornost je da se nije usustavilo niti omogućilo zapravo Poreznoj upravi da aktivno dapače preaktivno radi ispitivanje podrijetla imovine, ne samo dužnosnika, ne samo dužnosnika, dakle, mi nemamo to jest mi imamo u javnosti afere u kojima se otkrije da je netko ukrao toliko i toliko, da je cijelo to vrijeme imao toliko stanova, toliko kuća, toliko vila a radio je za 16.000 kuna, radio je za 16.000 kuna, otkud, nitko od nas ovdje koji imamo jako dobre plaće svi vi znate da za plaću ne možete imati dva stana, tri vile i četiri auta, a mi takvih imamo hrpe. I kako do toga dolaze. I tko to kontrolira. I kako je moguće da nemamo više slučajeva gdje se na vrijeme otkrije da se zapravo radi o potencijalno-koruptivnim kaznenim dijelima i da nam ljudi na kraju krajeva zbilja imaju imovinu 4 puta veću ili 5 puta veću od onog što zarađuju. Porezna reforma. Hvalite se često poreznom reformom, o tome kako se povećala neoporeziv dio plaće. To je naravno dobro i taj dio smo i mi podržali, ali uz uvjet da se ostatak progresivno oporezuje jer ono što se zapravo time napravilo je da se niste vi odrekli prihoda kao država, prihode su izgubile JLS jer je porez na dohodak u najvećem dijelu prihod JLS i onda imamo poravnanja, fiskalna poravnanja. Okej da za neke, za one koji dakle sami ne postižu određene fiskalne rezultate. I kad vi to pogledate tu listu, a sam ju sad nekoliko puta pogledala činjenica je, činjenica je da najveći dio gradova koji ne dobivaju to poravnanje odnosno koji su dobivaju nulu su oni gradovi u kojima HDZ ne vlada. Ne, uopće ne govorim da je to zato što tamo HDZ ne vlada, pa da se tako nariktavalo, uopće ne, to samo govori o tome da su ti gradovi razvijeniji i da nažalost zbilja oni koji ostvaruju kriterije za fiskalno poravnanje u najvećem dijelu jesu HDZ-ove općine. ne zato, ne dajete im vi zato što su HDZ-ove nego zato što imaju loše pokazatelje. Dakle, ono što vam hoću reći, dakle najveći gradovi u Hrvatskoj su time izgubili jako puno svojih izvornih prihoda, ali isto tako oni se ne kvalificiraju da dobivaju nazad iz proračuna. Kad smo već kod porezne reforme, nedavno je pokrenuta velika akcija porezne uprave prema paušalcima. Sad sjetimo se kak smo dobili takav broj paušalaca. Znači proaktivno je ova vlada financirala ljudima samozapošljavanje znajući da je to samozapošljavanje fejk odnosno da su to ljudi koji će možda uspjet nać jednog dva klijenta i nešto radit za njih, ali da zapravo to nisu biznisi i svi smo to znali, al je bio neki oblik pomoći da se ljudi ajde samozaposle. Šta se sad događa? Sad ih porezna uprava ganja jer ako su u paušalnom obrtu ne smiju imat samo jednog klijenta, morali bi imat više, naravno većina njih nema. Znači dali smo im poticaj, sad ih ganjamo da ćemo ih zatvarat zbog toga jer su zapravo napravili ono što smo mi svi znali da će se dogodit. A kada smo mi prošle godine u vezi porezne reforme govorili da ne možemo imati ovakav sustav oporezivanja, da ne mogu biti tolike razlike između sustava oporezivanja poreza i doprinosa na nesamostalni rad u odnosu na oblike samostalnog rada i da trebamo imat zapravo sintetički oblik oporezivanja gdje sav vaš dohodak se zbraja na godišnjoj razini, spadate u određenu poreznu kategoriju, pa na temelju toga plaćate poreze i doprinose, i doprinose, pa bi malo drugačiju situaciju imali sa zdravstvom, a ne situaciju da netko može si isplaćivati plaće od 5.000 kuna i imat dobit od 3 milijuna, plaća doprinose na osnovi 5.000 kuna koje se isplaćuje kao plaća. Dakle, to smo napravili s poreznim sustavom. Odbili ste mogućnost tzv. menstrualnog poreza, da se porez na uloške stavi na 5%, zbilja ne mogu to razumjet, evo to ne mogu razumjet. Jednako kao i smanjenje PDV-a na isporučenu toplinsku energiju kako bi se zapravo ove zime olakšalo ljudima da prebrode visoke cijene koje su, koje su na tržištu, al ne samo njima …/Upadica: Vrijeme/…nego i tvrtkama i svim drugim gospodarskim subjektima. Evo, to su neki grijesi nečinjenja. Hvala. Slijedi pojedinačna rasprava i prvi je poštovani zastupnik Josip Borić. Hvala vam lijepo uvaženi potpredsjedniče, poštovani potpredsjedniče vlade s kolegama, kolegice Ne znam na koji način počet s obzirom da imamo neobične situacije kod ovih interpelacija, pokušaja da se iskazuje nepovjerenje pojedinim ministrima, da je to postao nekakav sport u kojem više nema nikakvih pravila. Danas svjedočimo tome da predlagatelja nismo imali pola sata, očito je otišao na nekakve instrukcije, vidimo da je potpuno nepripremljen, da kad pročita sve što mu je napisao nakon toga više nema reakcije, ne uspijeva izgovoriti ništa. Predlagatelj je u potpunosti nepripremljen i otišao je iz ove sabornice. Sam način na koji su predložili točku, gledali smo ovdje kako g. Grmoja trči ne bi li on bio predlagatelj su bili nezadovoljni kako je predlagatelj uopće objasnio ovaj pokušaj da se iskaže nepovjerenje ministru Mariću. Kao tužimo te za neku jahtu, ali onda ti uzimamo sve grijehe koje smo već ovdje nekoliko puta raspravljali od 2016., '17,. '18, itd.. Što su utvrdili? Ništa. Ima li ministar Marić nekakvo rješenje da mu je utvrđen sukob interesa? Nema. Ima li optužnice? Nema. Što imamo ovdje? Čiste insinuacije. Imamo ta 3 članka iz novina na koje se oni pozivaju u ovom svom uratku od 3 stranice i onda idemo blato, blato, ovo što smo slušali od predlagatelja. Jeste li čuli ijednu rečenicu ili njezinu misao ili tvrdnju koja je utuživa da je vršio nasilje nad nekom ženom? Je li to normalno ponašanje? Pa gdje ne nastala čast političara da govoriš, ako imaš argument, ako imaš dokument u ruci da o tome govoriš. Oni nemaju ništa. Dolaze ovdje, ovo je u prijenosu, ovo se prenosi na 4 kanalu, ovo ljudi gledaju. Što imaju vidjeti? Od 34 predlagatelja svi otišli spavat i predlagatelj na pola sata, pa se valjda vratili da dođe nazad jer nema rasprave bez predlagatelja. Nema šta više reć i mi sad moramo čekat petak da izglasamo ovo tj. nećemo izglasat jer će se njih okupit kao i svaki put 50. Pa gdje su ti ljudi, s čim se oni bave osim pokušajima da stalno nekoga etiketiraju, ljudi koji nemaju ništa iza sebe, bježe od sebe i imaju svoje probleme pa nema ni kolege njezine ovdje i njega je sakrila jer je on prošao pravosudni proces za korupciju. mu mi kao što ne bi pitalo što je bilo. Pa o čemu mi pričamo? Gospodo draga, ovo su ozbiljna pitanja, kad napadaš ministra potpredsjednika vlade, moraš biti spreman ideš u boj ili si pobjednik ili si gubitnik. ovdje nema ničega, nikakvog argumenta, mi nešto mislimo. Kaže kolegica Orešković povjerenstvo je već trebalo presuditi. Gospođa Nataša Novaković je rekla svoje mišljenje o ovome i ona to dobro zna. kome tko je kome prijatelj i na koji način, nema nikakvog akta, djela, ničeg, ali smo svi krivi unaprijed smo krivi kad te oni optuže gori od …/nerazumljivo/…, sudili su nam na sve moguće načine. 30 godina traje hajka na ovu stranu, na sve moguće načine. I stalno se moramo nekome ispričavamo za nešto. Pogledajte ovu raspravu na što ovo danas liči kad oni organiziraju pitanje povjerenja jednom ministru, ne bilo kome, potpredsjedniku vlade. Jeste vi zadovoljni s ovim, jeste zadovoljni s redovima ovdje kako izgledaju? Ovi koji su potpisali, Domovinski pokret spava, MOST otišao na spavanje, otišao, suverenisti nemamo što reći, Centar evo tu smo mi ćemo nešto reći, zeleno-lijevi blok nešto su rekli a i mi bi otišli negdje. Jer se ovo ne da braniti. Od njih koji su napadali, sa ovakvim argumentima kojih nema nigdje, ništa. Šta da ih pitamo? Da li im smetaju njihovi sukobi interesa koji su presuđeni? Znate što kažu, ne smetaju nam ako su naše kolege, nije to razlog za bilo kakve ostavke. Nećemo valja interpelacije ili pitanje povjerenja među svojim kolegama raditi i tako su se svi na neki način ovdje razdijelili i podijelili. Ali kad ta radionica, kako ja kažem ovdje često nekakve zlobe proradi onda se događaju ovakve stvari. I mi sada navečer ne znam 11 i po raspravljamo o ovom. I kada premijer kaže da to nema nikakvih osnova oni bi se raspravljali o sasvim 10-toj stvari ako ste primijetili. Uopće više ne govore o ovome što im je bilo tu napisano …/Upadica: Vrijeme./… to je neozbiljno gospodo, ovako se ne radi pitanje povjerenja bilo kome, a kamoli ministru …/Upadica: Imamo replike, prva je Damir Habijan. **Habijan, Damir (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Borić sve ste točno rekli. Ja bi samo ponovio ono što je u uvodnom izlaganju rekla predlagateljica. Dakle, ona je rekla da je činjenica da danas raspravljamo o ovom prijedlogu dokaz korupcija. Dakle, to je prvo netočno, raspravljamo o ovom prijedlogu jer tako propisuje Članak 125. Poslovnika. Mogao bi reći nažalost obzirom na ovu pripremljenost kao što ste sami spomenuli u uvodu. Ja bi samo rekao nešto sa pravne strane, pa možda čak dopustit ću si ko odvjetnik o ovom prijedlogu ako to pogledamo kao neku tužbu, kao neku prijavu. Onda znamo što ona mora imati. Mora imati činjenice, mora imati navode. Što ovaj prijedlog ima? On jer pun fraza poput postoji mogućnost, moguće je, utjecao, nesporno, protivno pravilima, međutim za to nema ni jedan argumenat, niti jedan dokaz, niti jedan dokaz o tome nema. Što bi sud napravio u takvom slučaju? On bi ovo odbacio. Ovo uopće nije podložno bilo kakvoj raspravi. Međutim mi raspravljamo. Ovo je očito dokaz demokracije, ali je zadivljujuća lakoća na koji način se ovdje iznose neistine, fabriciraju činjenice, u konačnosti kleveće. (HDZ)** Hvala lijepo kolega Habijan, još jednu riječ ste zaboravili koja je možda najvažnija. Koliko ste puta večeras čuli navodno. Navodno smo čuli, navodno negdje piše, navodno smo vidjeli. Ništa. S time se bave ljudi kojima je stalo do njihovih političkih karijera, a i ne libe se pregaziti nekog čovjeka i ocrniti ga ovdje pred javnošću i izgovoriti ono što je izgovoreno, bez ikakvog dokaza. Nema. I šta onda naprave? Opet se vrate na interpelaciju. Što iz zanima Krš-Pađene? Raspravili smo u Hrvatskom saboru, 50 njih je glasalo za, znači 2/3, 1/3 uopće nije došla na glasovanje. Toliko o njihovoj zainteresiranosti za to. I kada vi tvrdite da je tu sve u skladu sa zakonom, a da ostalo što nije neka istražuju institucije, oni i dalje to rade u saboru.

način na koji je opisana interpelacija ispod svake razine. Jutros smo imali raspravu o rebalansu 9% rasta BDP-a u ovoj godini, u 2 godine ćemo izaći iz krize, idemo ka EUR-u, 25 milijardi EUR-a na raspolaganju, a ovdje vidimo i iz replika, oporba samo par replika, da je ovo plakanje MOST-a i PTSP za 2016. kad su ispali iz vlade, kada više nisu na vlasti da se pridružila tom cirkusa gospođa Vidović Krišto koja je apsolutno nepripremljena ko i za Krš-Pađene, a još su se pridružili Socijaldemokrati. Kako evo vi komentirate tu ljubav koja dalje ide, tog cirkusa, te ljevice i desnice u saboru da su ovako nepripremljeni. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo kolega Pavić. Kako ću komentirati? Mislim da sam rekao sve što mislim. okupili su se oko nekog pokušaja da nešto naprave i sebi budu važni i interesantni jer oni evo uvijek mogu pokrenuti određene rasprave. Kad dođemo na te rasprave, em se pokušavaju ispričat, napuste bojište ili ovu sabornicu, nemaju nikakve argumente, a i predlagatelj nestane na pola sata, valjda na nove instrukcije ili što novo napisat pa da to pročitamo ovdje da kažemo što mislimo o nečemu što sam već napisao. Znači potpuno neozbiljno. Jer uvažavat ove argumente da bi smjenjivali ljude samo zbog toga što se to njima radi iz nekakve njihove zlobe ili pokušaja da se osvete nekom zato jer u nekom drugom vremenu nisu bili toliko ovaj više važni kad su mislili da jesu. Kad čujemo i što su radili, što su neke nove informacije danas i to ćemo provjeriti pa da znamo onda tko je ovdje glavni meštar ili kotlovničar cijele ove priče, pa je malo nestao, evo ga na moj poziv se vratio to je u redu, ali kažem ovo je loše…/Upadica: Vrijeme/… jer na ovakav način se ne postupa prema…/Upadica: Vrijeme/…političarima, a pogotovo ne onima koji su odgovorni…/Upadica: Vrijeme/…za najvažnije funkcije u državi. Slijedeća pojedinačna rasprava poštovani Zvane Brumnić. Poštovani potpredsjedniče, reko bi poštovani premijeru i poštovani ministre, al ni jednog ni drugog nema, kolegice i kolege. Ova rasprava je u stvari pitanje povjerenja, pitanje povjerenja oporbe prema vlasti, pitanje povjerenja građana prema politici i to je u stvari ono ključno pitanje. Sve ove navode koje su kolege prije mene iznosili su napisani u mediji, ministar na većinu njih nije ili pravovremeno ili dovoljno odgovorio da tu ne bi bilo pitanja nepovjerenja. Ali ja neću ponavljat ono što su rekli moji prethodnici, kažu da se svak češe tamo di ga svrbi, a mene je na neki način oduvijek svrbio Zagreb. Ja sam davno prozvao ministra još iz gradske skupštine da je jedan od onih koji su krivi za zaduženje Zagreba. Danas vidimo, a mnogi se čude ko pile kišnoj glisti 8,2 milijarde zaduženja. Svako od tih zaduženja je došlo u Ministarstvo financija i tamo bilo odobreno. To je ono što je istina. Premijer je danas ovdje s ove govornice kolegici Benčić rekao de facto da bi trebala biti zahvalna što je ministar financija i on odobrio kredit Gradu Zagrebu za premošćivanje likvidnosti. Nevjerojatno. Ja ga nijedanput s ove govornice nisam čuo da je rekao Milanu Bandiću tada 8,2 milijarde da netko treba biti zadovoljan s time. Druga stvar, s ove govornice sam prije jedno 6-7 mjeseci kad je ministar zadnji put bio tu prozvao ministra da radi suprotno zakonu, da ne poštuje zakon koji je donio ovaj HS, a to su rokovi plaćanja u zdravstvu i to ministar svaki dan prezentira javno. je jednostavno pitanje. Mi smo donijeli zakon, vlada ga provodi i vlada ga ne poštuje. To je problem kod ministra. I treća stvar koja me svrbi, 3,5.g. ministar je nadležan za koncesije, svojedobno je drugom ministru odgovorio na njegov dopis vezano uz izgradnju trećeg stupnja pročišćavanja, to vam je jedna skupa priča u Gradu Zagrebu gdje je ZOV godišnje imao 50%-tnu dobit u odnosu na prihod i de facto tim dopisom skoro omogućio koncesionaru i dalje takvu zaradu koja je suprotna u tom trenutku bila Zakonu o koncesijama i Zakonu o vodama koje je donio ovaj HS. Bio je upozoren na to. Kažem, neću o onome što piše po medijima, ja ću o onome što me na neki način svrbjelo, a to je Grad Zagreb. Danas vidimo u kojoj je financijskoj situaciji Grad Zagreb, a država je sve to znala i ja ću reć trebala na neki način kontrolirati. Evo toliko. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi rasprava poštovanog zastupnika Marina Miletića.

Poštovani potpredsjedniče HS g. Sanader, poštovani g. Bukarica, poštovani suradnici ministra, kolegice i kolege. Dakle, kardinal Milingo možda neki znate tko je bio, objasnit ću vam, to je ipak moja struka, malo filozofije i teologije u ovu kasnu večer, al objasnit će plastično u kojem stanju mi živimo i s čime se mi susrećemo. Kardilal Milingo je bio egzorcist službenik Vatikana, mislim da ima 3-4 fakulteta, dva doktorata, čovjek kojeg je papa Ivan Pavao II izabrao osobno, osobno da bude d-men, d-men, onaj od, čovjek od njegova najvećeg povjerenja. Kardinal Milingo, autor nebrojenih knjiga, licem u lice s đavlom, znači nebrojeno knjiga i kardinal Milingo, skratit ću cijeli njegov životopis, odjednom ne da je pao nego je čovjek se zaljubio u tamo neku ne znam ni kakvu ženu iz jedne sekte pastora Moon-a i ostavio katoličku crkvu, ostavio papu Ivana Pavla II, sve iznevjerio i okrenuo svima leđa. Vrhunski intelektualac, čestit čovjek, izabrao ga sveti papa, pa ako sveti papa može pogriješiti, kako onda možemo garantirati da ne može pogriješiti netko tko vodi neku stranku. tako i ovdje HDZ. Sad ću vam ja reć, afera Janaf, višemilijunska šteta, afere vjetroelektrane, višemilijunska šteta, afera hot mail 500 milijuna kuna, bojanje tunela 4,3 milijuna kuna, afera Verona 70 milijuna eura, afera Salonit 100 milijuna afera Kamen Ingrad 60 milijuna, afera Imostroj Bechtel 6 milijuna, afera Brodosplit 27 milijuna, afera Slavonska banka 150 milijuna, afera Sunčani Hvar 571 milijun, još ima, afera Đakovština 555,7 milijuna, afera INA MOL 10 milijuna, afera HPB 255 milijuna, afera HŽ 27 milijuna, afera Medicol 230 milijuna, afera Spice 400 milijuna, afera Planinska 70 milijuna, afera HAC 25 milijuna, afera HEP 650 milijuna, FIMI mediji 70 milijuna. Pa mi dobro da postojimo braćo i sestre, mi dobro da smo živi, pa mi dobro da egzistiramo, pa mi dobro da uopće postojimo u kozmosu cijelom, da ova mala točka naša planeta zemlja i na toj zemlji naša predivna Hrvatska koliko se pokralo i pomažnjavalo u ovoj zemlji, i to su činjenice, ovo su presude. Ovo su izvučena lova i da sada nama ministar, a mi ga pitamo prijateljski, dakle stvarno ne ide se ad hominem bar mi u Klubu MOST-a pitamo objasnite nam, objasnite nam jer nama je netko došao pokazao je neki papir, rekao je što se njemu tu događa, koje su nejasnoće i rekao hoćete li podržati da čovjek dođe ispred nas i da kaže što se događa, a znamo da nas je korupcija ovako da nas stišće, znamo da nas topi dolje i mi ćemo sad nek cveta cveće u preduzeće, sve je lijepo, isusek, ništa kod nas nije, pa kako nije ništa čovječe a tonemo. Pustimo ove priče koje svaka stranka dođe ma da je i možda neko drugi pa bi reklo pričaj bajke, maži oči ljudima maži oči ljudima, ali nas zanima istina i ovo što ste vi rekli kolegice prije, ma sve istresite van, MOST, ma sve tjerajte, ma sve, nek se raspadne sve što ne valja, nek nestane po proroku Izaiji, nek nestane sve što ne valja, MOST daj bog da se ugasi da ga nema više. Daj bog. A ako ima neka bude tako Nikola, ako ima prljavštine nek sve izađe van. Ako ima prljavštine nek nestane. I ja ovdje ne želim nikome da nestane, da budem jasan, ni HDZ-u ni SDP, ja nikome ne želim zlo jer se sve vraća al samo želim da izađe istina i zanima nas istina jel ministar Marić bio pošten ili nije bio pošten. Ako je bio pošten oprostite idemo naprijed. Ako nije bio pošten odgovarat će. Samo pripazite malo na govornicu. Trebat će još. Ostojić. **Ostojić, Rajko (Nezavisni)** Marine, sorry što ću ti se sada miješat u struku ali ti znaš dobro Evanđelje po Ivanu, jel tako istina će te osloboditi. I to je ključna riječ. Istina će te se osloboditi. Bolje da vi ne čujete o tome, bolje, posebno Marko Pavić. Pored sve one love koju si nabrajao, taj HDZ završi na Marku Paviću i parfemima za njegove prijatelje i kravate. I on se sad javlja ovdje i drži predavanja, sram vas bilo, sram vas bilo. Dakle, istina će te osloboditi, to je ono što nas povezuje a vas se povezuje jer ste kontaminirani sa sitnom lovom. Koliko … /nerazumljivo/… Marine, tko je to? Toma Akvinski. Dakle, rekli bismo kvantiteta rađa kvalitetu, al nažalost kvantiteta rađa ne kvalitetu, rađa Marka Pavića koji zadnji dan za svoje frendove kupuje kravate i parfeme

Marko Pavić. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Povrijeđen je članak 238. Kolega vrijeđa na osobnoj razini, ja ne znam što ga je toliko iznervirao dal to što sam ja rekao da oni zajedno s MOST-om tu kao Socijaldemokrati ili SDP-a ja više ni ne znam koja ste opcija, ma ne znam, ne znam više tko je tko je, dio vas je dio nije …/Upadica: Molim vas nemojte komunicirati./…

Kolega ja znam da su emocije velike i uvijek je strast tamo gdje vam nešto znači, tako ja razumijem, ja shvaćam kolege i u ovoj stranci, to ti je ko u brata dijete pa kad imaš svoje dijete pa kad negdje skrene boli te, najteže ti je priznati da si ti kriv, da si ti suodgovoran, razrednik sam bio 16 godina, 14 godina u Gimnaziji. Roditelji uvijek, a nisam ja kriv i svi su krivi ali nije on nije kriv a on bar, bar ima dio odgovornosti. Što se tiče istine kaže Ivan Pavao II., pita ga novinar što da nestane sve biblije ovog svijeta i da sve nestane koju rečenicu bi uzeli sa sobom negdje gdje god idete, u svemir, i kaže Sveti Papa istina će vas osloboditi. Mi samo želimo istinu. Još jednom ću reći, neka nestane MOST, sad ću potpisat, neka sve izađe van o svakome od nas

skoro pa mi je i suza potekla na oko maloprije dok smo dolje u prostoriji slušali gospodina Borića i njegovo laskanje svakoj rečenici koju je izgovorio premijer i njegovo zdušno branjenje gospodina Marića u čiju krivnju a isto tako i nevinost ja ne mogu ulazit obzirom da sam novi u cijeloj priči. Međutim, da, ako se po jutru dan poznaje i doktor Ivo Sanader koji je veliku većinu dakle iz oporbe i iz vladajući stvorio, zdušno su ga branili, a onda su ga se nakon presude odrekli do te mjere da su pratio sam ažuriralo je njih 30-tak svoje životopise u rasponu o 4 sata da se ne dovedu u konotacije sa dr. Ivom Sanaderom, čast iznimkama. Bojim se da ministre Mariću vas, a i Andreja Plenkovića …/Upadica: Vrijeme./… u velikoj skupini ljudi …/Upadica: Vrijeme./… gdje dominira alpinizam čeka ista sudbina. Ja samo znam, mene je život naučio. Da kad god sam bio bahat pao sam u najveće blato svog života, a bio sam bahat, bio sam bahat. Ja sam se ovdje vama ispričao isto, ja se sjećam svog prvog nastupa i neću ga nikad zaboravit dok sam živ. Ne mislim, ja mogu biti uvjeren da sam u pravu, ali sve se može reći drugačije. I ja dok sam živ to ja nosim i to je moj i to ću nositi. I mislim da tko god je bahat i ohol da nije ni svjestan da je već krenuo u svoj pad. Samo možda on trenutno opijen moći na pijedestalu pozicije misli da je nedodirljiv. Život me naučio, vi to znate svi duboko u svom srcu da je to istina. Onog časa kad postaneš bahat, ohol i zato se meni ne sviđa kako npr. naš premijer jer on je i moj premijer kako s nama razgovara. Ja bi npr. potpuno drugačije razgovarao s kolegom, bez obzira što mogao bih šamarat ne slažem se, ali drugačije bih se …/Upadica: Vrijeme./… ponašao. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolega, ja sam već u nekoliko navrata komentirala vaše rasprave i zaista evo ono što mislim da su i zanimljive, srčane, srdačne, pune emocija, temperamentni ste posebno večeras i na to nemam nikakve primjedbe. U nekoliko navrata ste istakli da je potrebno govoriti istinu i razgolititi nas sve skupa u dokazivanju istine. I naravno da bi trebala i ova interpelacija biti usmjerena prema tome što je to Zdravko Marić učinio loše. 10 afera najmanje ste pobrojali, radi javnosti bilo bi dobro da se očitujete da li njih sve usmjeravate prema Zdravku Mariću, da li te sve afere vežete za njega. Ja znam da ne, ali to bi sada trebali u replici pojasniti. Što se tiče bahatosti i oholosti, Zdravko Marić to sigurno nije, imam puno nas iz HDZ-a koji to nismo, ali način na koji nam se …/Upadica: Vrijeme, Ja se i vama kolegice ispričavam ako sam ikada vas povrijedio. I isto tako mislim i ministru Mariću, ja mislim da, ono što su ljudi tu govorili da stvarno čovjek, ministre znači ako sam vas ikad povrijedio ispričavam se. Znači ja stvarno mislim da u tom, znači ja mislim da ja budem skroz jasan, ja sam već to govorio ovdje u nastupima, ja ne vjerujem i da ni svaka stranka, bez obzira i na ovu presudu, da budem skroz jasan, da je stranka kao stranka, razumijete dakle pa ljudi koji su u toj stranci su pošteni ili nepošteni, kriminalni ili nisu, znači a ne, kako bih rekao ne može biti pravni objekt mora biti netko tu tko je dio te neke priče i tu sam vrlo jasan bio. ove afere što ste rekli, dakle da ja sam nabrajao sve afere u pogledu da nas je strah i u tom strahu mi propitkujemo sve ovo što se događa oko ministra i molimo ga odgovore je li da to riješimo i da se ide dalje. Pojedinačna rasprava sljedeća, poštovani Marko Pavić. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani potpredsjedniče vlade, državni tajnici, pa evo stvarno mi je čudna situacija da danas govorimo o opozivu pogotovo nakon jutros šta smo razgovarali i o rebalansu kada smo utvrdili i projecirani 9%-tni rast BDP-a, kada smo vidjeli uspjehe vlade da danas razgovaramo o opozivu jednog od najpopularnijih ministara, jednog od ministra koji je upravo ovu vladu osigurao da imamo ovakve rezultate. Poznam ga i kao kolegu u vladi smo služili i znam i na ljudskoj razini, a i na stručnoj da je jedan od najboljih ministara, ako ne možda i najbolji ministar financija u povijesti Hrvatske. Kada govorimo o rezultatima, a ne bih ulazio u ovaj pamflet jer stvarno iz njega ne može se ništa, vidimo da smo imali 3 godine suficita, 3 godine suficita, ali isto tako solidarnost, kršćanske solidarnosti. Kad god smo razgovarali o mirovinama, o minimalnoj plaći našli su se novci, ali se osiguralo da imamo suficit. Isto tako, velik uspjeh ulazak u tečajni mehanizma ERM II na putu za eurozonu. Kredit swap prošle godine od 2 milijarde EUR-a prije ulaska u eurozonu od Europske centralne Hrvatske, a i vas osobno u Bruxellesu, a isto tako u kreditnim institucijama. 3 puta dizanje kreditnog rejtinga za razliku prošle vlade, pad duga za 4,2%, 4 ili 5 krugova porezne reforme koje ste osigurali i okvire za rast prosječne plaće 25% za mlade da ne plaćaju porez na dohodak su svakako uspjesi vlade i vaš doprinos. Tako da me čudi ovaj konglomerat i oporbe koje uopće nema večeras, ja ne znam što ste se vi toliko gospodine Ostojić na osobnoj razini uvrijedili, da tako na osobnoj razini napadate, ali evo ja ću iščitati imena koja su potpisala ako vi niste, pa potpisao je gospodin Vukas, gospodin Davorko Vidović kojeg ja izuzetno cijenim al kao bivšeg ministra naprosto ne vjerujem da je on jedan takav pamflet potpisao, Katica Glamuzina, Zvane Brumnić, mnogi drugi prema tome kada kažem da je ovo jedno lijepo suglasje MOST-a i Socijaldemokrata, ja mislim da to stoji. Isto tako, suglasje gdje se gospođa Vidović Krišto pridružila s nekim osobnim napadima na ministra Marića koji apsolutno ne stoje. Ni jedanput ga Povjerenstvo za sukob interesa nije osudio, uspjesi su ovdje vrlo jasni vlade i čitava ovaj opoziv je bizaran koji će u petak završiti ne vjerujem više sa 40-tak glasova protiv ministra Marića, čak ni ovaj opoziv, ovaj pamflet iz kojeg prvog članka ispada da praktički ministar Marić sam sa sobom ne smije popiti kavu jer je u sukobu interesa nije potpisao je dobar dio oporbe i nema ih večeras, evo nema ih, prazna sabornica. Drago mi je da se evo gospodin Grmoja vratio i MOST-ovci, s njima barem volimo raspravljati, ali evo cijela lijeva strana nema. Isto tako, slijedećih 10 godina 25 milijardi EU fondova EUR-a nam je na raspolaganju. To je isto uspjeh vlade. Kada smo krenuli u dogovaranje višegodišnjeg financijskog okvira trebali smo dobiti 2 milijarde EUR-a manje naprosto zato što smo 2017. prešli 60% razvijenosti EU. Ne samo da smo nadoknadili argumentima te 2 milijarde već smo kroz Program za oporavak i otpornost osigurali dodatnih 10 milijardi što znači da imamo 2 i po puta više sredstava u slijedećoj 10 godina. Zajedno sa očuvanjem kreditnog rejtinga, ulaska u eurozonu, poreznom reformom, prilikama za mlade, to je sve uspjeh koji je vlada napravila i dobar dio toga je odgovornost ministra Marića. Tako da mislim da minimalno što možemo zajedno sa jutrošnjom raspravom je da mu dajemo potporu za daljnji rad. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, ministre, dakle kao što znamo ministar Marić ima vrlo odgovornu funkciju potpredsjednika vlade i najvažnijeg resora Ministarstva financija. Uspješan je ministar, stručan i kompetentan, a iz osobnog iskustva i kao prva suradnica to mogu itekako potvrditi. ono što u profesionalnom radu, a imam dugogodišnje iskustvo jako dobro sam i surađivala, šutite dok ja govorim nemojte komunicirat./… prema tome sve ono što je radio do sada možemo posvjedočiti da je radio izuzetno savjesno i korektno. Ono što je u svom radu postigao zajedno s nama imamo itekako značajne rezultate i ne može nitko osporiti. Ono što sada se događa u ovom napadu i pokušaju da ga se diskreditira to je nešto što je zapravo uradak kojeg možemo omalovažiti jer je besmislen i zapravo nema nikakvih argumenata. Ovdje se postavlja pitanje da li takav čovjek ima pravo imati prijatelja poduzetnika i propituje se da li je on zbog toga kriv. Pa ljudi to je smiješno, pa vi zapravo na stup sramote stavljate sve poduzetnike i vi koji se kunete u velike investicije, u velike napretke, vi ste zapravo notorne nule. I to je ono što treba reći jasno i glasno jer da se ne stvaraju upravo ova povjerenja, ove zasluge i na ovaj način jer vi ulazite u tuđe živote to je ono najstrašnije. Ja bi mogla tu navesti sve ono što piše o vama gospođo Krišto o vašoj karijeri itd., međutim to je ispod moje razine. Prema tome, i moja stranka koja drži najprije do toga što radi, koliko postiže i koji su rezultati, a isto tako i ovaj ministar koji to ne zaslužuje. Prema tome, ja smatram da ovo, ovo, ovo blato kojim se vi nabacujete je zapravo ispod svake razine i bilo bi vam pametnije da se uhvatite posla i da radite kvalitetan kvalitetan i dobar posao i da radimo svi u interesu Hrvatske i hrvatskog čovjeka kao što što pokušava ovaj čovjek 5 godina. Ante (HDZ)** Imamo jednu repliku, poštovani Marin Miletić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana kolegice mora biti digresije. Dakle, pozicija naša oporbe i pozicija nekog na vlasti nije jednaka i vi to morate znati. Pozicija moja koji sam saborski zastupnik od godinu i pol dana i pozicija ministra znači nije jednaka. Nemjerljiva je moć u rukama ministra, nemjerljiva i to, to zna dijete u osnovnoj školi, a kamoli mi ovdje saborski zastupnici. I zato mi imamo legitimno pravo da propitkivati čak i ja s kim se ja družim, s kim idem na večere, jesam li na nekim skupocjenim jahtama ili u šatoru na nekom otoku, dakle to javnost ima pravo propitkivati, a onda i bilo tko od mojih kolega ovdje, vlast i oporbe. Dakle to je it's legitimate, to je legitimno. Dakle, ne treba tu sad biti uznemiren, dakle mi imamo pravo pitati, ministar ima pravo reći to istina ili nije,

onda je normalno da i mi s ove strane, gdje vi mislite da imamo veliku moć zapravo moramo reći svoje argumente u svoj ovoj karijeri sam doživjela da je ministar svaki put kad je bilo što suspektno bilo gdje bi on eventualno bio u nekakvom sukobu interesa, nikada nije bio dakle u glasovanju i nikada nije prekršio kodeks etičkog ponašanja. Hvala vam gospođo što ste očistili ove kapljice jer kad čujem ove notorne nule i ovo što je rekla ova saborska zastupnica, to je zbilja katastrofa. Ministarstvo financija po evidence based policy-ju i ministar financija diljem svijeta je odgovoran za pripremu i provođenje vladine fiskalne politike. Njegovi su ciljevi pridonesti stabilnom rastu gospodarstva te zemlje, u ovom slučaju Hrvatske, povećanju prosperiteta, kvalitete života, quality of life, a ne govoriti o notornim nulama i glupostima te zaposlenosti za sve građane, u ovom slučaju Hrvatske i zato mi možemo danas raspravljati jel ministar financija to napravio ili nije napravio. Ja moram bit iskren, a to sam reko malo prije da ću glasati jer kaže dalje, jedan od najvažnijih poslova ministra je priprema državnog proračuna te upravljanje proračunskim prihodima i rashodima odnosno novcem poreznih obveznika. Zato sam rekao i ponovit ću, glasat ću protiv rebalansa, ali sam više očekivao od ove rasprave i naravno do kad sam vidio i čuo sve što sam čuo da neću glasati za opoziv ministra. Naprosto ne vidim razloga. Evidence based policy. On je samo što mora radit svoje mora, mora nepodopštine ovoga Pavića sakrivat i Tramišaka. Danas je, pa zaguglajte, danas je Europski revizorski sud koji vodi HDZ-ovka Miletić rekla da smo 49%. Eto njegove zasluge. Majstora. Karolinu, moram bit iskren, gospođu Vidović Krišto sam vrlo, vrlo pažljivo slušao, nije gospođo Vidović Krišto, ništa nije došlo na moj stol, taj dokument 3.7.2021. pa ako možete dostavite mi. Puno više sam čuo od Nikole Grmoja koji izuzetno cijenim, izuzetno cijenim, on je kronološki, taksativno citirajući nekakve linkove, a svašta vidimo ovim linkom. Vidimo da su neki muževi čistili puške. Jel tako? Eto vidite, eto vidite, čistili su puške, Prema tome svašta vidimo na tim linkovima tako da tu što je Grmoja potpuno kronološki vrlo jasno rekao da su bili užareni telefoni, Tamara Perkov je očito ključna osoba Nikola, kao što je Tamara Laptoš, ja mislim o njoj sjajno. Gospođa Vidović Krišto je pohvalila ja mislim, ja mislim da je ona zbilja šteta da i dalje ili netko drugi ili Oreškovićka, Dalija Orešković čini mi se nju pohvalila. Šteta da je otišla u Europu, a da nije ostala kod nas. Bilo bi manje kravata, parfema i drugih gluposti. Šteta što nije ostala ovdje. Dakle ukratko, on je radio kod Ivice Todoriće, pa i vi ste gospođo Krišto radili kod Kazimira Bačića. Nema obitelji Raspudić pa mi je žao što ću ih morat spomenut, pa i oni su napravili cijelu svoju karijeru pod Kazimirom Bačićem, pa nisu oni odgovorni, ni jedan ni drugi, ni jedan ni drugi nisu odgovorni za marifetluke Kazimira Bačića. Boriću nemoj klimat glavom jel na tebe bolje da se ne osvrćem na tvoju raspravu. Dakle nemoj jer ćeš upropastit.

Benčić Sandra kao vjerojatno agnostik i naš Marin Miletić kao vjernik i vjeroučitelj su u principu se našli na istoj strani. Istina će te osloboditi, to je to. Ja to podržavam. Skenirajte nas, gledajte nas, nemojte bježat od toga, ali da bude argumentima, a nemojte se javljat vi koji ste kontaminirani. Šutite bar, budite pristojni, šutite. Šutite

Dakle modernizirajte Poreznu upravu, prije dvije godine, godinu dana. Dajte pošaljite to rješenje o povratu poreza ili preplaćenom porezu, lijepo mail-om, ne moramo ić te pošte, tražit i tako Ja sam došao na put i kaže kartica ne valja i onda sam shvatio da ste me ovršili jer nisam vratio lovu na vrijeme. Ne mogu, ne možemo mi građani Hrvatske dobivati neke ceduljice ko da živimo u 19.st. jel i kada imamo e-građani i druge stvari, I onda sam, sreća, da sam shvatio da nisam dobio porezno rješenje za tu tekuću godinu pa sam pretpostavio da me, evo vidite, ovršio me čovjek. Modernizirajte malo tu upravu. A Porezna uprava nek se bavi svima nama. Porez je USKOK, welcome, welcome. Pa naravno, ja sam platio, platio sam dug zato što njegova Porezna uprava ne valja, odnosno valjda ali nije modernizirana. Marko (HDZ)** Evo poštovani kolega, poštovani potpredsjedniče, javio sam se za repliku prvenstveno radi ružnog komentara koji ste dali za kolegicu Grozdanu Perić da je ona tu, da se pobrišu sve kapljice laži koje je ona tu, mislim da je od jednog liječnika, makar bilo kasno i makar ste nervozni, nije to razina. Što se tiče europskih fondova, dođite sutra u 11 na zajedničku sjednicu 3 odbora. Porazgovarat ćemo o rezultatima, vidjet ćete isto tako da je ove godine 23,5 milijarde, sljedeće godine 31,5 milijardu planirano da imamo ugovorenosti 122%, 60% isplaćenosti, da isto tako europski fondovi idu jako dobro i da neće se nijedan eurocent iskoristiti.

ona je dala tu ocjenu, ne ja. Nisam joj rekao za njene laži nego za to što je prozvala neke ljude koji su to potpisali notornim nulama, pa za ime Boga šta vam je. Samo zbog toga sam rekao, pogledajte fonogram. Dakle sve ljude koji su potpisali tražeći nešto iz ovih ili onih razloga je proglasila notornim nulama i naprosto sam pravdao Miletića i ekipu koja je to potpisala jel imaju razloga da to potpišu, oni su to vrlo strastveno, vrlo strastveno i čak i branili, objasnili, nisu vrijeđali nikoga s ove strane jel, nego su strasno voleći, voleći pravdu, a ona je citirala Svetog Augustina čini mi se, ako pravda ne pobjedi onda državom vlada razbojnička družina jel ovaj, naprosto su htjeli doć do nekih podataka i to je naše pravo, al mi smo notorne nule oni koji su potpisali zato sam ih i branio. Izvolite. **Vidović Krišto, Karolina (Nezavisni)** Kolega, vi izuzetno relativizirate ovaj pojedine teze u svome izlaganju. Ja ću reagirati na jednu, a to je kad ste rekli, pa eto on je bio zaposlenik Agrokora. Ima puno zaposlenika Agrokora, ali vi nonšalantno prelazite preko činjenice da je falsificiranje bilanci naspram i prema investitorima najteži kazneni prijestup u poslovnome svijetu, vi nonšalantno prelazite preko činjenice da u trenutku kada HNB kaže nijedna banka ne smije kreditirati Agrokor jer je prezadužen, HBOR daje triple To vi relativizirate i to je opasno relativizirati takve stvari i slati poruke javnosti pa neš ti on je bio zaposlenik Agrokora, 200 milijuna kuna nije naplaćeno koncesije za otok Smokvica,

Prvo pitanje dakle moj odličan prijatelj je Zlatko Dalić, baš odličan. Časna obitelj, znam mu ćaću i majku, znate šta je napravio, dobio je ponudu na par desetaka milijuna eura i odbio je to i radi ovdje sigurno za par desetina tisuća eura. Ne branim Zdravka, al ako je vjerovati svim tim linkovima i ovo što vi govorite, on je odbio ponudu jednoga vjerojatno najmoćnije korporacije u Hrvatskoj i mogao je godišnje zaraditi love više nego što ću ja u životu vidjet, prije nekoliko godina. To je napravio, to je on naravno uzeo onaj slavni Vanđelić jel, a i s njim ste se usrećili jako. On je uzeo tu poziciju predsjednika nadzornog odbora INA-e i vodi vam obnovu Zagreba. On to nije napravio frajer, ne znam zašto, kao Zlatko Dalić, pitajte Dobro, ali prije cijelo vrijeme ne držite masku. Pojedinačna rasprava slijedeća Goran Ivanović. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče i uvaženi ministre. Za početak malo poezije. Na Na popisu njih je 30 i više, al ne dođoše zbog vjetra i kiše. To bi se moglo svest na taj nazivnik od 34 prisutna potpisnika, ovdje imao u saboru 5-6 ljudi, svaka čast, pošteno, lijepo. Ja mislim da je u životu najbitnija percepcija. Percepcija je ta koja u biti kazuje gdje se kao društvo nalazimo bilo da je riječ o percepciji općenito ili da je riječ o percepciji o pojedincu. Ja dolazim iz malog sela, ima 1500 stanovnika, svi se međusobno poznajemo, znamo i koji su koje političke orijentacije i onda kad ja dođem u tu svoju seosku gostionu naravno nekad se povede priča i o politici i o ljudima koji upravljaju sa sustavima, a to mislim da je, da je vrlo bitno. Jedno od imena koje se izgovara sa velikim respektom je ime ministra Marića. Ljudi koji ne prate politiku, nisu u nju tolko involvirani kao što smo mi, ali otprilike na osnovu te percepcije i onoga što čovjek radi u zadnjih 5.g. kažu da je to čovjek koji je puno napravio, a financije su bitan segment upravljanja hrvatskom državom i upravo za ministra Marića kažu da je on nešto dobro što se desilo hrvatskoj državi u ovih posljednjih 5.g., a to smo na kraju krajeva i slušali od jutros od pola, pola 10 kada smo raspravljali o izmjenama proračuna, to smo slušali o svim reformama koje je provela Vlada RH na čelu sa Andrejem Plenkovićem, al naravno i sa ministrom Marićem kojeg i dio oporbe, ja bi rekao čak i veći dio oporbe, respektira kao financijskog stručnjaka. No postoje ljudi koji žele baciti blato na svakoga. Nama ne odgovaraju ljudi koji čine dobro, dobro Hrvatskoj. nama ne treba, oni su nezanimljivi, njih treba srušiti, oni čine dobro, nama trebaju oni koji se mogu prozivati evo za neke, neke afere koje su ovdje nabrajane, pa smo tako slušali o Slavku Liniću, o nekim ljudima koji su nekada bili, a vrlo malo smo toga čuli o čovjeku čovjeku koji ovdje sjedi pošteno od jutros od pola 10 i sluša sve ovo što neki od nas ne bi progutali baš vrlo lagano. Često se ovdje upotrebljava teza kako oporba ima pravo, dapače oporba ima pravo, ne oporba, ima svaki zastupnik pravo govoriti i iznositi svoje stavove, ali nema pravo blatiti i uvlačiti u blato ljude tek toliko eto da se nešto događa. I samo da još jednu stvar kažem koja se isto često ovdje vrti kao teza, nisam ja ovdje dugo 1,5 godinu i provedem puno vremena ovdje u Saboru i uglavnom slušam, uglavnom slušam što se govori. govori. HRT prenosi evo prenosi, 4 program HRT-a prenosi sjednicu Sabora i to je doprinos čovjeka koji je došao nedavno na HRT kojeg se isto htjelo ovdje umočiti u 100 stvari. Jednostavno Hrvatska ne voli uspješne ljude. Zašto ne volimo uspješne ljude? Zašto ne volimo ljude koji znaju? Oni mogu činiti dobro svima, ne oporbi, ne poziciji, nego hrvatskom društvu, to je bit, to je naš doprinos hrvatskom društvu je upravo to da činimo to, da činimo dobro. Previše se ta riječ ovdje izgovara, a malo se vas toga, ili malo nas toga drži. Pa neki ne dolaze po 3 mjeseca u Hrvatski sabor, primaju plaću svaki mjesec i onda dođu ko iz nekog sna ovdje i drže lekciju čovjeku koji od jutra do mraka radi. Ne za svoje dobro, rekao je gospodin Ostojić pa on je mogao zaradit silne novce, radi ovdje za 20 i više tisuća kuna. I to nekom smeta, to nekom smeta. Ne radi za sebe, radi za društvo. Ali eto vozio se na nekakvoj jahti. To je krimen u Hrvatskoj, bit na jahti sa svojim prijateljem i popit kavu sa svojim društvom, ne smiješ to raditi, trebaš se izolirati, u samostanu živjeti. Pa dajte ljudi moji. Imamo čovjeka, držimo do čovjeka, on će držat do nas i mislim da je to jedino poslanje koje trebamo osjetiti kao nešto što može donijeti dobro hrvatskoj državi. Evo hvala vam lijepa. Kolega je počeo sa licencijom, … i naglasio je, a mislim da griješite da je percepcija najbolja ključna osobina. Ja mislim da je najgora, jer percepcija je subjektivni odraz objektivne stvarnosti. To je definicija, znači vi ste subjektivan i to je problem hrvatske politike. Što ne radimo programe, a ja sam liječnik, kad bi vi radili percepcije joj koliki bi bio mortalitet. Ali mi radimo nešto što se zove /govornik govori stranim jezikom/radimo medicinu temeljenu na dokazima i to je nešto što sam ja u ovih 20 godina pokušao, a vi ćete mlađi valjda uspjeti. Jer politiku radimo na dokazima, na dokazima, na papirima, na odgovornosti, na činjenicama, a percepciju ostavite za nešto drugo. To je u biti greška, a to je i na ljevici i na desnici. Pustite lako ćemo mi kad je frka, malo ćemo ustaše i partizane, a sad ćemo malo vaksere i novaksere. I to je cilj, ne ide. Hvala lijepo. I dalje stojim kod te teze da je percepcija vrlo bitna, samo postoje različite percepcije. Ovdje se radi o dobroj Ja govorim o toj percepciji koja temeljena na rezultatima nekoga tko nešto radi, ja o toj percepciji govorim. Ja ne govorim o virtualnoj percepciji, o percepciji nekakvih pojedinaca koji žele tu moju percepciju prebacit na ovo nešto o čemu vi vi govorite. Prema tome, percepcija je vrlo vrlo bitna, ona je vrlo bitna. Mislim da ovdje imamo ono što bi trebala bit hrvatska stvarnost, da smo stvorili percepciju o nekome na osnovu nečega što je on radio u proteklih 5 godina. I ako to ljudi percipiraju i ako kažu da je to dobro, da je to nešto što donosi dobro, onda mislim da tu nije percepcija ta koju o kojoj vi govorite, iako se slažem da ima i te druge percepcije.

nakon što su neki uživali u svojih 5 minuta slave za tom govornicom blateći jednog od najboljih ministara od osamostaljenja Republike Hrvatske, čovjeka kojeg zasigurno respektira i desna i lijeva politička javnost, čovjeka koji je dobio zasigurno najveći broj glasova, broj glasova koji bi mnogi ovdje u ovoj sabornici mogli i sanjati. Ova Vlada na čijem čelu je ministar financija ostvarila je značajne rezultate na konsolidiranju javnih financija, očuvanju gospodarstva, zdravstvenog sustava, poreznog, racionalno upravlja svojim financijama. Proveo je 5 krugova porezne reforme, rasteretio gospodarstvo, građane, puno je toga, a njegov jedini grijeh večeras je družiti se s prijateljima, družiti se s ljudima koji nemaju poreznog duga, koji ne posluju s državom i ja ne smatram da je grijeh druženje s prijateljima. Prijatelje nikada ne treba izdavati, oni koji ih izdaju znamo što su. Hvala.

možda nešto da evo slažem se sa ovim svim, pa neću oko toga puno ali koliko sam ja primijetio, a mislim da mogu toliko razumjeti, da se ovdje u biti radi o toj nekoj solidarnosti oporbe. Ja ću tebi potpisati, potpiši i ti meni. I to je sve, to se vidi iz ovoga. 34 potpisnika od kojih ovdje sjedi 5 ili 6. Ti ćeš meni potpisati sutra nešto druga, onda ćemo mi tebi nešto treće, ali tu od toga nema ni dalje ni više. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovani Zvane Brumnić. Kolega Ostojić je nešto rekao o percepciji, ja sam ustvari na to digao repliku. Kaže jedna stara narodna odijelo čini čovjeka u svakom selu osim svom, to je pitanje percepcije. Ja sam nekoliko puta prigovorio ovoj Vladi upravo to stvaranje percepcije putem PR a ne temeljem nekakvih argumenata. Ja se u potpunosti mogu s vama složiti i to sam više-manje od svih koji poznaju gospodina Marića iz struke, da zna svoju struku i da radi dobro. S time ja mislim da većina u ovoj dvorani nema problem. Ono što se pojavljuje kao problem, to sam rekao u svom govoru i djelom se tiče te vaše percepcije, to je pitanje a odnosa prema ovom poslu odnosno na neki način te vaše percepcije poštenja politike i …/Upadica: Vrijeme/… naše je da vas pitamo, (HDZ)** Odgovor. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo. I to će postati percepcija kad vi pitate, a vlada odgovara i tu nema uopće, uopće govora, na kraju krajeva možemo tu riječ „percepcija“ zamijeniti sa „javno mijenje“, sasvim je svejedno, ali opet ćemo doć na isto, da to isto javno mijenje ima svoje mišljenje koje uglavnom u 99% slučajeva pozitivno ne o ministru Mariću kao, kao čovjeku, nego kao stručnjaku koji upravlja sa hrvatskim financijama i to ne u laka vremena. To je bit tog javnog mijenja. Ja bih volio da imamo takvih više javnih mijenja kao što je ovo o ministru Mariću jel onda ljudi donesu neki sud i onda kažu ja vjerujem u to ne na osnovu priče iz HS nego na osnovu rezultata koje je čovjek ostvario u proteklih 5.g. Slijedeća replika Ankica Zmaić. izbor g. Zdravka Marića za ministra financija i potpredsjendika Vlade RH? Možda zato što je rođen u Slavonskom Brodu, možda zato što je doktor znanosti, možda zato što je osvojio na prošlim parlamentarnim izborima prošle godine 22.000 preferencionalnih glasova ili možda zato što je savjestan, kvalitetan i odgovoran u obnašanju svojih dužnosti, molim vas vaš odgovor i komentar. vjerojatno ovo potonje i zadnje, na to bi se i trebalo, ali sve je, sve je to slijed nečega, ne bi ni g. Marić dobio 22.000 preferencionalnih glasova da to nije nečim zaslužio, da su za njega glasali ljudi koji nisu možda istog političkog i ideološkog uvjerenja kao što je, kao što je on, ali su u njemu prepoznali nešto što je dobro u toj, u toj Hrvatskoj i kamo sreće da upravo mi ovdje, a mi smo na prvoj crti obrane kada je u pitanju bolja, bolja Hrvatska, više radimo na tome da ne blatimo ljude i uvlačimo ih u blato nego da probamo sustav te izvrsnosti o kojem svi pričamo postaviti na jedan viši nivo i da onda i u hrvatskoj vladi i u HS sjede ljudi koji imaju upravo ove reference. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovani Josip Borić. Hvala lijepa. Kolega Ivanović, mi smo već dosta raspravljali o radu i percepciji. Ja osobno smatram da rad, dobar rad stvara i dobru percepciju, što ne znači da i nerad može također stvoriti percepciju i mnogi se s time bave u ovom saboru kao političari, postoje instrumenti i alati kako se to radi. I ovo danas je jedan od alata kako se pokušava na sebi raditi na način da blatiš drugoga i stvaraš percepciju da si ti sudac, da si ti tužitelj i da donosiš presudu i izgovaraš tvrdnje koje su utužive bez imalo treptaja, e o tome se radi, e tome treba stat na kraj, možda i ovoj priči jer ako zaista stojiš iza toga što pišeš i govoriš onda ih prijavi, pa da vidimo gdje ćemo utvrditi istinu. Znamo gdje se utvrđuje istina, ne ovdje, ima sudova, pa ćemo tamo utvrdit, ali ne rade to jer žele percepciju bez puno rada…/Upadica: Vrijeme/…a onda jedva čekaju da ovo završi, pa idemo doma. Da, čudan je taj pojam i poimanje percepcije uopće. Hrvatska javnost ima percepciju da pojedini saborski zastupnici ovdje provedu cijele dane. Neki se pojave na 5 minuta, otresu dvije povrede Poslovnika, jedno izbacivanje iz HS, ukupno budu 22 minute, ali su izašli u svim medijima, o njima su svi pisali. Ja ovdje sjedim po cijele dane osim što je ovaj napisao da imam dobru frizuru …/Upadica: Niko ne piše/…o meni niko ništa napisao nije. Možda i bolje da se razumijemo nije meni zbog toga žao, ali to su te percepcije o kojima je i uvaženi zastupnik Borić govorio koje mogu bit lažne, a kad su lažne onda su vrlo opasne, a kad su opasne ne donose naravno dobro. **Sanader, Ante

navrata tvrdnju što je potpuno istinita, ja se s njom slažem da zastupnik oporbe ima zaista pravo propitivati i ocjenjivati rad dužnosnika. Međutim, u ovom slučaju, kod ove, kod podnositeljice ove interpelacije imamo dvostruka mjerila. Ja ne znam da li je bilo jasno iz uvodnog dijela ministra Marića da je upravo ona utjecajem zastupnice vršila pritisak na ministra da krši propise. To ne smije, jedna stvar. Druga stvar, ne osoba koja se diže na ovako visoku moralnu razinu. Hvala lijepo. Da, čudan smo mi svijet. Kad ministar neće primiti poduzetnika onda imamo problem, onda ministar izbjegava razvoj Hrvatske, kada ga primi onda mu pogoduje, onda je s njim razgovarao u 4 oka, onda su oni dogovorili nekakve dilove i to vam je uglavnom te dvije teze koje se vrte. Ja mislim da ministar financija, bilo koji ministar, pa s kim će razgovarati, pa sa poduzetnicima, sa ljudima koji hoće uložiti u Hrvatsku, koji hoće biti i zaraditi u Hrvatskoj, pa to je bitno. E ali to u određenom trenutku nekom ne odgovara i onda se čovjeka blati i uvlači ga se u blato i onda imamo ovo što imamo, raspravu koja u biti neće Hrvatsku učiniti apsolutno ni za milimetar boljom zemljom. Hvala lijepo.

Ono što bih želio reći, osvrnuti se dakle na izlaganje kolege Ostojića. Ja se slažem ovo za Pavića i njegove parfeme i to. Ali to su nekakvi marifetluci, ovaj onako često se mogu vidjeti u politici. Ovo o čemu ovdje pričamo i govorimo ja mislim da je ozbiljno i ne znam koliko god vama bilo možda nezgodno podržati ovo što je inicijativa zastupnice Karoline Vidović Krišto ja mislim da kao oporba da tu nema nikakvih argumenata. Kao oporbeni zastupnik znači ne možete biti za Vladu i za ministra. Ako se on opoziva u Saboru onda morate glasati za opoziv ministra. Dakle to je sasvim jasno, inače podržavate Vladu. Dakle, samo mi to nije jasno. I referirao bih se kratko, nema kolega tu iz mog kluba, znači bračnog para Raspudić kako ste rekli, nisu oni radili na HRT-u za vrijeme Bačića. Dakle, Nino je od 2011. na HRT-u kolumnist, kolumnist Večernjeg lista. Prije toga najčitanija kolumna uopće dakle u hrvatskom medijskom prostoru. Tako da nije tim ljudima nitko preko veze nešto sredio, a vidi se to iz rasprava ovdje iz kvalitete njih oboje kao zastupnika tako da to ne stoji. Što se tiče dakle ovoga o čemu sam ja govorio, znači kolega Pavić ružno je lagati i ružno je govoriti da se netko vraća u vrijeme kada smo mi bili dio te koalicije. Ja u svom govoru sam govorio o 2018., 2019. Uopće se nisam dotaknuo znači niti slučaj Agrokor, niti bilo čega drugog. Govorio sam o aferi Krš Pađene, vi ste rekli da se mi vraćamo u to vrijeme jer kao žalimo za onim što je bilo. Ja ne žalim sekunde zbog toga. Zahvaljujem Bogu dakle na tom danu da smo donijeli odluku da ćemo biti protiv ministra Marića i da smo zbog toga zapravo završili suradnju sa HDZ-om. Ne ovo što nam je Plenković, to je finta jer je znao kako ćemo mi glasati na Vladi. Ali mi smo znali već tada da je ta Vlada gotova jer smo smatrali može biti najbolji čovjek na svijetu dakle, Zdravko Marić je možda bolji čovjek od mene, dakle ja u to ne ulazim. Ali ja ulazim u njegove postupke i to da je u vrijeme te krize oko Agrokora išao na sastanke sa Ivicom Todorićem i to bi u svakoj zemlji razvijene demokracije to bi bilo inkriminirajuće pa da je najveći stručnjak u Hrvatskoj. Dakle, kao o čovjeku to uopće neću govoriti, to nemam pravo. Ja sam postavio konkretna pitanja. Dakle, da objasni ministar Marić o čemu je sastančio sa Milenkom Bašićem. Tražio sam da objasni jel' istina da je HBOR pristao povećati inicijalnu ponudu za kredit sa 50 milijuna eura u 2018. na kasnije 80 i zašto se to dogodilo. Tražio sam da objasni jel' je u vremenu dok je obnašao funkciju šefa Nadzornog odbora HBOR-a ta banka odobrila i jedan kredit u približnoj visini znači gdje je isključivi kreditor projekta taj koji sudjeluje u projektu bez da je neka banka stala iza tog projekta. Konkretna pitanja. Dakle, nisam uopće niti sam, mislim da su svojoj raspravi nisam bio nešto posebno ni bezobrazan prema ministru. Rekao sam da me zadivljuje to da se on znao često evo s Ivicom Todorićem se nalaziti u 4 oka, pa ovdje sa Milenkom Bašićem, a da on nikada o tome ništa ne zna i on nije odgovoran a zapravo ne želi dati odgovore ni na ova pitanja. I ovo što smo mi kao oporba barem ovo što sam ja u ime Kluba iznosio su legitimna pitanja, legitimna pitanja kolega Paviću, a vi ste znači nastupili politikanski vraćajući se u ono što je bilo. Možemo i o tome, možemo i tome. Uvjeren sam tu bili u pravu, uvjeren sam da smo bili u pravu. A bi li ja sada napravio što sam napravio tada, nisam siguran. Otišao sam u Vladu i rekao Božinoviću kako ćemo glasati na Vladi. imenom i prezimenom)** Kolega Grmoja u puno stvari s vama ću se boriti na istoj strani. Molim vas da ovu kritiku ne shvatite kao napad, ali želim pojasniti nešto o čemu nisam imala prilike do sada u javnosti govoriti, a to je da vas je ministar Marić i HDZ-e zapravo debelo nasamario i nasanjkao vezano za način rješavanja krize u Agrokoru. Naime, od samog početka izbijanja te krize sve se vrtilo oko sastanaka gospodina Marića sa Ivicom Todorićem, a nije ključ korupcije bio u tome. Ključ korupcije je bio u onim sastancima sa tajnim konzultantima sa članovima grupe Borg, sa svima onima kojima na žalost je i Most pomogao da budu članovi tzv. neformalne radne skupine. U želji da pomognete dobavljačima Agrokora, vi ste osmislili tu jednu izvaninstitucionalnu mašineriju koja je lopinama poslužila kao dobar paravan da Agrokor otmu iz ruku njegovog vlasnika. Ja kolegice Orešković mogu prihvatiti kritiku za neke pogreške koje smo mi činili u političkom djelovanju, ali niti jedna ta pogreška nije bila napravljena s namjerom da nanese štetu hrvatskom narodu. Ja mogu sada, ali mislim da to ne bi bilo korektno reći tko je mene sve zvao u kakvo stanje će doći hrvatsko gospodarstvo ako mi budemo neodgovorni populisti koji neće podržati taj zakon. Znači, tko je sve tada govorio o tome, mi smo podržali zakon u najboljoj mjeri. Ja ne mislim da je problem neformalna skupina kao takva. Problem je jesu li ti ljudi iz te neformalne skupine a pokazuje se sada da jesu trgovali s određenim informacijama, koristili ih za svoj osobni probitak a ne rješavali ovo o čemu ste vi govorili, a …/Upadica: Vrijeme./… pogrešku sam uvijek spreman priznati.

i u ovim sitnim kasnim noćnim satima građani koji na različite načine ipak imaju priliku ovo gledati šalju poruke pa na, na ponašanje HDZ-ovaca i na ovu retoriku Grozdane Perić, kažu ajme kako su se osilili, a kažem ja na to pa da osolili su se može im i biti zato što su svjesni da nema više institucije koja bi ih mogla ugroziti. A ja vam na to poručujem kolege HDZ-ovci ugrozit će vas hrvatski građani. Dakle, da su baš toliko neosnovane, paušalne, neobrazložene i neargumentirane tvrdnje iz ovog prijedloga oporbe onda vi ne biste tako grčevito bježali od ove rasprave, ne biste ju skrivali u kasnim noćnim terminima, branili bi ste svog ministra pred svjetlima tv kamera i u prisutnosti novinara koji uobičajeno u prijepodnevnim satima ovdje ipak ima. Da odmah budemo jasni dakle, ne radi se ovdje o bacanju blata na jednog ministara, ministra, ovdje se radi o postavljanju teze koja upućuje na odgovornost ne samo njega nego i njegovog šefa Andreja Plenkovića, čitave vlade pa i svih vas koji sada ovdje ovdje sjedite. Činjenica je da ja od vas ne očekujem puno, prije svega vi ste politička stranka koja je osuđena za korupciju, vi ste politička stranka koja je u prethodnom sazivu Vlade imala, koliko ono, 14 ministara koji su morali otići zbog korupcijskih afera i zbog sukoba interesa. Niti jednog od njih niste osudili u vlastitim redovima pa čak ni ovdje prisutnog Pavića zbog one čuvene afere s parfemima. Dakle, očito su u HDZ-u zbijeni koruptivni redovi. A kojem krimenu zapravo mi nismo dovoljno govorili nikada sada, i to je ljaga i sramota zbog koje se ne ni Marić, ni Plenković neće moći nikada oprati iako su ih oprale institucije kaznenog progona. Dakle kolega Grmoja nema neformalne radne skupine, to je, to je bio onaj mali tračak krivih interpretacija koji od samih dana ciljano tako postavljen kako bi došlo do obustave kaznenog postupka. Dakle, čl. 23. Zakona o Vladi kaže: da se radi o utvrđivanju stanja, radi izrade strateških razvojnih planova, analiza itd., itd., mogu imenovati posebni savjetnici i mogu se formirati savjeti. Za posebnog savjetnika može se imenovati osoba koja nije u stalnom radnom odnosu u Vladi a rješenjem o imenovanjem može joj se odrediti naknada za rad. Dakle da su Plenkoviću trebali posebni eksperti donio bi rješenje kojim se utvrđuje tko je taj ekspert, a da su Vladi bili potrebni, potrebna neka druga tijela pa tako i ta radna skupina za pripremu nacrta Zakona o Agrokoru onda je u skladu s čl. 24. mogla takvo tijelo formirati odlukom Vlade. Dakle, stalna radna tijela osniva Vlada Poslovnikom povremeno odlukom kojom se utvrđuje njezina zadaća i sastav. Borg skupina je bila tajna ortačka skupina formirana pod okriljem i zaštitom Andreja Plenkovića i njegovog Borg ministra. I cijelo vrijeme se i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa jer su u tom trenutku, u početnom trenutku takve bile informacije koje su bile dostupne o tim čuvenim sastancima Ivice, ministra Marića sa Ivicom Todorićem. I da u nekakvim demokratskim uređenim pristojnim demokracijama samo po sebi bi to bilo dovoljno da se preispita ima li tu elemenata da se kaže da to predstavlja sukob interesa zbog eto mogućeg trgovanja povlaštenim informacijama. I činjenica je da su sastanci održavani da je ministar Marić na njima sudjelovao, da je na tim sastancima Ivici Todoriću nudio mogućnost rješavanja krize putem financiranja od strane HABOR-a u kojem on ima ulogu predsjednika nadzornog odbora. I to je i državne institucija a i čitavu javnost i političku scenu navelo na krivi trag. Na tim sastancima ministar Marić kao osoba od povjerenja Ivice Todorića mogao je doista doći do povlaštenih informacija koje možda više u tom trenutku nije imao jer se stanje na tržištu i realnom sektoru brzo mijenja. Te informacije je dobio od samog Ivice Todorića ali nije koristio u interesu Ivice Todorića nego u interesu članova svoje Borg skupine kojoj omogućuje da napiše zakon po svojoj mjeri bez da su u tome sudjelovale druge državne institucije. Nije istina da je nadležna Hvala lijepa, ostala mi još jedna replika uvaženi potpredsjedniče pa reko da ju iskoristim, da ja vas pitam nešto, vi kažete da se mi nećemo oprati nikad, ja vas pitam kako ćete se vi oprat od toga da je aktualni predsjednik za vas rekao da ste vi njegova najveća pogreška, kako ćete se vi oprat od toga da čovjek iziđe iz pritvora i prvo spomene vaše ime, kako ćete se vi oprati od toga da ste pakirali ljudima kroz povjerenstvo, nanijeli osobnu štetu, sud je poslije dokazao da to nije bilo točno i ti su se ljudi morali nositi s tim. A ispada da ste vi ovdje jedina ispravna osoba da smo mi kriminalci, lopovi, i da to nije pošteno. Ja, ja se čudim s kojom vi mržnjom, s kojom gledate u nas i izgovarate to sve što izgovarate i ne mogu se načudit, godinu i pol danas se čudim i još se načudio nisam. Kolega Ivanoviću čudit ćete i dalje. Količina moje netrpeljivosti prema HDZ-u razmjerna ljubavi prema RH i hrvatskim građanima. A ako govorimo o povjerenstvu da vam nešto kažem, novi saziv povjerenstva dakle iz prethodnog saziva je dvoje članova ušlo u novi saziv, izabrala ga je HDZ-ova većina. Novi saziv povjerenstva je nastavio donositi odluke istog sadržaja, na isti način tumačeći načela djelovanja, od toga da danas povjerenstvo takve iste odluke ne može više donositi pa tako ni onu o povredi načela ministra Marića. Ne moram se prati ja, to je ta krivnja od koje se HDZ nikad očistiti neće. Uništili ste institucije kako bi sakrili vlastita nedjela. **Sanader, Ante (HDZ)** Povreda poslovnika Branko Bačić. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Kolegica Orešković je ponovno večeras povrijedila čl. 238. Gospođo Orešković vi se ovdje hvalite s dokumentom koji su vam sudovi RH rekli da ih niste smjeli donositi, da ste sami uzeli za pravo odlučivati o nečemu što vam zakon nije dozvolio. I vi ste s time hvalite,

Plenkovića. Nisu sudovi ti koji su utvrdili da je povjerenstvo izašlo iz okvira vlastitog djelokruga rada i nadležnosti, učinio je to Ustavni sud. A nije moj problem i da prostite nije moj krimen što predsjednik tog istog Ustavnog suda druži se u konobi sa visokopozicioniranim i istaknutim HDZ-ovcima. No da ne duljim na temu o kojoj ne bi trebalo trošiti vrijeme sada. Reći ću još nešto o toj čuvenoj aferi Borg i o dva kriva temelja koja ću ponavljati svaki put kada mi se za ovom sabornicom pruži prilika. Prvo je to da Hrvatskom vlada politička stranka i vlada koja krši Zakon o Vladi kojeg je u nekom trenutku davnih dana sama donijela. Država u kojoj parlamentarna većina može tolerirati takvu činjenicu i ignorirati da ne postoji nikakva neformalna radna skupina, nije poštena, moralna i časna parlamentarna većina. Država u kojoj represivni aparat putem svog USKOK-a i DORH-a ne vidi odredbe čl. 23.i 24. Zakona o Vladi samo kako bi odbacila kaznenu prijavu, dakle uopće ne donoseći rješenje o pokretanju istrage, pri tom ne preispitujući vlastitu odluku čak niti kad, ne morate toliko tresti taj mikrofon strgat ćete ga od nervoze, smanjit ću ja retoriku da vas ne preplašim previše. Dakle, nakon što su izišli iskazi Martine Dalić, Ramljaka i ostalih tada saslušanih pred djelatnicima DORH-a u javnost, ja sam očekivala da će se zatresti država jer to govori o tome da su povlaštenim informacijama trgovala različita državna tijela stavljajući ih na sto Martine Dalić i ministra Marića. Povlaštene informacije su bile između ostalog i to da je Ivica Todorić uspio postići nagodbu sa svojim vjerovnicima. Jedan telegraf, jedan mail pušten je iz jedne ruske banke u ured Martine Dalić i tad je panično nazvala članove Borg skupine bojeći se da joj plan ne propadne. A ja ovdje postavljam jedno retoričko pitanje s obzirom da smo danas prije ove točke dnevnog reda raspravljali o proračunu, što će se dogoditi u slučaju da Ivica Todorić na međunarodnim instancama uspije dokazati da su mu Agrokor oteli vladini lopovi? Osnove i povoda za to ima. RH nije donijela zakon kojim se rješava situacija insolventnosti velikih kompanija, to je bio zakon koji se odnosio samo na jednu takvu. I jedan jedinstveni slučaj u čitavoj EU i svim normalnim funkcionalno uređenim demokracijama iz čitavog svijeta, a to je da se jednoj skupini ortačkoj tajnoj, koja se skrivala po niskoprofilnim restoranima pod okriljem noći omogućilo da da sama sebi osmisli zakon i na tom zakonu sama zaradi. Jedna specifična odredba koja pokazuje kriminalnu intenciju takve skupine je bila ta da se iz odredbi tog zakona izuzmu one koje kažu kako se određuje tarife uobičajene tarife stečajnih upravitelja. Dakle, ovdje se tražilo to da nikakav gornji limit koji postoji u svim drugim situacijama izvanrednog upravljanja za članove Borg skupine, naprosto ne vrijedi. I to je bila jedna od intervencija u sitnim noćnim satima koju je ovakva parlamentarna većina izglasala bez pogovora. E to je Hrvatska porobljena, to je Hrvatska porobljenih institucija u kojoj nema institucionalne kontrole. To je između ostalog i Hrvatska možda još kod spavajućeg žetončića jer kada ste se tijekom dana osvrtali i na to koliko opobe nema, pa nije sva oporba ista. U prošlom sazivu imali smo žetončiće, imamo ih i u ovom, barem jednog za sada, ali imamo žetončiće spavače i sa onih 25 milijardi europskih sredstava s čime se vi hvalite kao da je uspjeh i Andreja Plenkovića i njegovog ministra, kao što sam već jednom rekla puno ljudi u RH ova ova vlast može pitati, što bi vi htjeli biti osim na različite načine HZD-ovi žetončići. To je razlog mnogih koji za vas biraju i koji za vas glasaju. Imamo dvije povrede poslovnika, prva je poštovani Damir Habijan. Izvolite. **Habijan, Damir (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Povrijeđen je čl. 238. Obzirom da kolegica odstupa od nekih općih pravila ponašanja u ovom saboru. Zašto to kažem? Zato što na ovaj način kako ona govori o presudama odnosno odlukama Ustavnog suda, Visokog upravnog suda, DORH-a, USKOK-a je vrlo opasno. Dakle, ispada da su sve institucije u ovoj državi apsolutno u krivu, vi ste jedini u pravu. A zapravo se iza toga skriva vaša nesposobnost na koju ukazuje kolega Bačić. Opomena vama. Sljedeća povreda poslovnika Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Kolegica nas je čl. 238.znači odstupa od pravila ponašanja u ovoj sabornici jer je utvrdila za ovom govornicom da ona nas mrzi kao ljude i članove HDZ-a što je možemo joj oprostiti čak, ali da zlorabi jednu priču o Agrokoru kao i kolegica Benčić one su dvije to gledale na televiziji spašavanje tog jednog poslovnog subjekta koji i dan danas funkcionira kao Fortenova grupa i cijelo vrijeme govori o toku privatnog kapitala. Država tamo nije uložila nikakve novce koliko ja znam, a oni to stalno propituju .../Upadica Sanader: Vrijeme./... s obzirom da donosimo različite zakone na mnoga trgovačka društva .../Upadica

Poštovani potpredsjedniče HS-a g. Sanader, poštovani suradnici ministra Marića, kolegice i kolege. Da, meni je isto žao da ovdje nije cijela oporba, ne, neki od nas su došli tu ujutro i prije osam kao i svaki dan, na koncu neki su došli malo kasnije. Ja bi isto volio da je tu svi da raspravljamo, ovo su vrlo važne stvari, baš vrlo važne za našu Hrvatsku, za naše društvo. Drugo, žao mi je da je tijekom ovih rasprava da je bilo baš grubih riječi. Nisam od tih koji voli grube riječi tako da ne volim da se ljude zove ni nulama, ni ovakvima, ni onakvima to mi se ne sviđa, ne sviđa mi se bahatost, oholost. No dobro. Dakle, mi kao oporba imamo legitimno pravo pitati što se dogodilo s tim famoznim kreditima HBOR-a, što se dogodilo u svim tim razgovorima. Slušali smo ovdje i kolege iz oporbe i mog kolegu Grmoju koja je uloga tadašnje ministrice u vladi, danas USKOK-ove osumnjičenice gospođe Gabrijele Žalac, što je ustvari s tim Miljenkom Bašićem i to, to su legitimna pitanja koja mi imamo pravo postaviti i onda taj drugi, u ovom slučaju ministar Marić se očituje i imamo pravo vjerovati da pravni sustav mora funkcionirati. Mi ćemo ga pozivati da funkcionira, senzibilizirati, govoriti, ali moramo vjerovati da ima nade da ima nade jer ako pomislimo da nema nade onda možemo spakirati kofere i Karolina i ja i ovdje ovi svi kolege i svi stvarno spakirat kofere, stvarno spakirat kofere i otić ća. Pa da završim ipak nekako u pjesničkom raspoloženju književnosti i teologije, kaže Papa Franjo da je „korumpirana osoba, osoba koja odašilje neugodan miris trulog srca“, budući da je kolega Borić pa odma mi je došla misao „koja je u temelju iskorištavanja propadanja društvene nepravde i nedostatka usluga potrebnih ljudima onoga koji je u korijenu ropstva nebrige za gradove za opće dobro i za prirodu.“ Kaže, „čovjek koji popusti korupciji pada, a protudruštveno ponašanje na koje navodi korupcija završava prekidanjem odnosa. Kidaju se suživoti među ljudima, a korupcija je otrov koji kalja opću perspektivu. Korupcija smrdi!“, kaže Papa Franjo. Bela Hamvas mnogi znate, mađarski filozof, književnik, estetik kaže „Bilo bi lijepo kad bi korupcija carevala samo u nekim segmentima društva, ali ona kraljuje svugdje oko nas, ona je posljedica pomračenja uma, iskvarenosti morala, krhkost tijela, razdor između duha i ponašanja. Tu gdje riječ ne pokriva tijelo tu ni teorija praksu, tu vlada najdublji oblik korupcije.“ Ja osobno sve krivim od roditelja do Crkve, svih oporbe, vladajućih za tu korupciju. Pa svi smo krivi, dakle svi smo krivi. E sad u kojoj mjeri, e o tome možemo razgovarati. Ko je negdje umočio je li konkretno svoje prste onda ima odgovornost i o tome moramo razgovarati i on mora položiti račun za svoja nedjela, mora položiti račun. Ali nemojmo romantičarskim izrazima pravdati nešto što ne moš opravdati, tamo gdje neko padne reci pao sam, pospeš se pepelom i evo me. Dakle, nemojmo to mi je stvarno malo smiješno, dakle kada mi nešto što je prljavo mi predstavljamo da je to čisto. U ovom slučaju i s ovog mjesta pozivam institucije da stvarno rade svoj posao, bez patetike, bez ikakve dakle jer inače rekao sam možemo ići u Arušu u Tanzaniju, tamo Salezijanci traže da se dođe pomoć volontirat, otić ća ih Hrvatske i gotovo. Dakle, mi moramo pozivat radite posao institucije sve institucije radite posao, mi ćemo kao oporba propitkivati vladajuće kako rade, što rade, koliko rade i to je to. Ali volio bih da u svim tim raspravama da probamo ne ići na ad hominem to bih volio ako je moguće. međutim ovo što ću reći se ne tiče vas, vjerujem da će i g. Bukarica i usnuli predsjednik HS koji vjerojatno sanja Mont Everest sutra nam objasniti iz kojeg razloga je g. Miru Bulju, dakle koji je imao što reći na ovu temu zbrojio opomene iz cijeloga dana i oduzeo mu riječ na način da čovjek evo nije pravo izgovoriti sve ono što je naknadno i mislio. Molim vas evo da upozorite onog tko je takvu sramotnu odluku danas donio…/Upadica: Vrijeme/… i da se to više ne ponovi. Hvala vam. Dobro, može se žaliti Odboru za ustav, poslovnik i politički sustav, a vi dobivate opomenu. Klub zastupnika HDZ-a završno poštovani Branko Bačić. Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovani …/Govornik se ne razumije/…, poštovane kolegice i kolege. Samo ću kratko završno se osvrnuti na prijedlog za opoziv potpredsjednika vlade i ministra financija. Mislim da iz rasprave koja je večeras bila ovdje potpuno je jasno da ne postoje elementi koji bi uvjerili saborske zastupnike da se može glasovati za nepovjerenje ministru Mariću. Iz svega onoga što smo večeras čuli razvidno je i potpuno je jasno da ministar Marić svojim postupanjem i svojim ponašanjem kao ministar u ovoj vladi nije napravio ništa što što bi ga diskreditiralo za obavljanje funkcije potpredsjednika vlade. Kratko ću reći nešto što slušam već dugo vremena u posljednje vrijeme u sabornici, a to je Zakon o izvanrednoj upravi u trgovačkim društvima od sistemskog značaja tzv. lex Agrokor. Vlada je poštovane kolegice i kolege i vladajuća većina tada mogla lijepo spavati i pustiti i gledati kako najvažnija tvrtka u Hrvatskoj, privatna kompanija ide u stečaj i ništa ne raditi i tad bi vjerojatno to bilo za mnoge koji su tada priželjkivali da zbog toga se i dogodi u velikoj mjeri rasulo hrvatskog gospodarstva okrivili vladu, a vlada je se uhvatila u koštac kako bi riješila pitanje 60.000 zaposlenika, od toga 30.000 u Hrvatskoj i 30.000 izvan Hrvatske i 150.000 zaposlenika u trgovačkim društvima koji su bili dobavljači tog istog Agrokora. I nije se moglo kroz postojeće insolvencijske zakone riješiti Agrokor jer je to bila takova tvrtka da je jedini način bio donošenje tog zakona kojega je prihvatio hrvatsko zakonodavstvo. Europsko zakonodavstvo. Kojega je EU prihvatila kao jedan od insolvencijskih zakona i dobio nagradu za jedno od najboljih rješenja u kojima država intervenira u gospodarstvo. I sve to skupa što je napravljeno nije koštalo hrvatske porezne obveznike niti, niti jedne lipe. Nositelj tog zakona je bila Vlada RH. Zakon je vladi predložila potpredsjednica Martina Dalić, koga je ona kontaktirala i konzultirala to nek odgovara gđa. Dalić. Mi smo kao vladajuća većina tada taj zakon, zakon prihvatili. O konzultantima koji su kasnije kad je zakon donesen preuzeli savjetovanje izvanredne uprave odlučili su vjerovnici, ne ni mi, ni vi, ni nitko drugi, nego vjerovnici čija je to bila imovina i oni su svoja sredstva izdvojili, jesu li dali puno tim konzultantima savjetnicima ili nisu ne znamo. Ja nisam taj koji o tome može govoriti, ali ako su dali puno dali su svoja sredstva, ne naša, nego su sredstva onih koji su bili najzainteresiraniji da novce koje su dali Agrokoru vrate u što je moguće većoj mjeri i najveći dio 100% su vratili mali OPG-ovi, mali poduzetnici do …/Govornik se ne razumije/…tisuća kuna koji su potraživali od Agrokora su u cijelosti vratili, veliki dobavljači negdje oko 80%, a financijski vjerovnici su postali vlasnici i danas je to Fortanova itd.. Prema tome, mi smo mogli stat po strani i pustiti da sve to ide u stečaj i onda bi država tek onda imala ogromnih problema što bi morala za plaće tih ljudi …/Govornik se ne razumije/… koji bi bili u stečaju podmirivat njihove plaće, a da ne govorim gdje bi bila turistička sezona i gdje bi bilo gospodarstvo Hrvatske. Prema tome, trebalo je tada zavrnuti rukave i u taj posao ući i to riješiti. Lako je danas nakon 3-4.g. bit pametan i govoriti kako je trebalo i što je trebalo napraviti. Mi smo to tada napravili i da smo napravili dobro to najbolje pokazuje činjenica da je najvažnija tvrtka ostala na nogama i funkcionira, a tko će bit vlasnik to je druga stvar. To će bit, nije ni Todorić bio vlasnik zadnjih dana jer su vlasnici bile banke, prema tome odnosno oni kod kojih se zadužio. A što se tiče teme ove današnje rasprave mislim da je ministar sa onime što je napravio i što radi u proteklih 5.g. u Vladi RH zaslužio pohvale i mi ćemo u tom smislu i za 10 dana glasovati i dati povjerenje ministru Mariću da i dalje sjajno obavlja posao ministra financija. Hvala. U ime predlagatelja završno, poštovana Karolina Vidović Krišto.

Vi nojevski branite neobranjivo jer vi svi znate da je ovdje riječ o dokazanim korupcionaškim slučajevima, ali vi svi znate da oni u funkcionalnim europskim demokracijama ne mogu opstati, ali i dalje na njima ustrajete. Mi svi znamo da vi na taj način svjesno nanosite štetu svojem narodu i svojim sugrađanima, ali i vi svi živite u Hrvatskoj, imate svoje susjede, imate ljude koje susrećete u kvartu, u gradu ili u općini, te kada čujete da je netko dobio otkaz, da mu je smanjena plaća, da je nekome ovršen stan ili kuća il da se morao sa cijelom obitelji odseliti u neku državu članicu EU onda se sjetite da je to i zbog toga što djela koja čini ministar Marić i raznorazni Marići današnje vlasti nisu sankcionirana. I zato što ste vi kao saborski zastupnici vi koji se budete tako odlučili glasovali za ostanak ministra Marića na poziciji ministra financija opredjelivši se protiv nepobitnih dokaza, ali protiv zdravog razuma. No, zapamtite jednu činjenicu i ovdje posebno mislim na vas koji se smatrate domoljubima i na vas koji se smatrate kršćanima. Citirat ću Giovannia Di Pietroa poznatijeg kao Franjo Asiški, a on je rekao: „S ovog svijeta nećemo ponijeti ništa što smo dobili. Ponijet ćemo samo ono što smo dali. Dobra djela, solidarnost, pomoć slabijima.“ Ovo nisu samo kršćanske vrijednosti. Ovo su univerzalne vrijednosti i neovisno o ideološkim ili svjetonazorskim pogledima svatko se mora pitati hoće li se moći pogledati u zrcalo i suočiti se sa svojim djelima koje je činio, jer tisuće i tisuće hrvatskih ljudi pati isključivo zbog nepravde čiji je uzročnik isključivo nefunkcioniranje pravnog poretka, blokada institucija te zlouporaba u režiji ovih vladajućih vrhuški. Ali nikako ne zaboravite. Vrlo brzo ćete morati polagati račune i morat ćete obrazložiti zašto ste donijeli odluku protiv Hrvatske, zašto ste donijeli odluku protiv pravde, protiv zdravog razuma, protiv europskih vrijednosti. Dakle čitav ovaj mandat govorim o snazi odnosno nepostojećoj ulozi hrvatskih institucija, o tome koliko su one devastirane, koliko ih je urušila vladavina HDZ-a. I ova pa reći ću otužna rasprava ali ne otužna rasprava zbog lošeg prijedloga oporbe, nego zbog načina na kojeg njega reagira parlamentarna većina dokaz je upravo takvog stanja. U normalnim državama, a ja se nadam da će Hrvatska jednoga dana takva postati prije svega bi vama bilo u interesu da se uspostave standardi obnašanja javnih dužnosti koje su u skladu sa načelima povjerenja, transparentnosti, nepristranosti. Ničega od navedenog nema u postupcima ministra Marića kada je riječ o svim ovim krupnim korupcijskim aferama koje su bile povezane i premrežene sa njemu poznatim i bliskim osobama. **Sanader, Hvala lijepa kolegice Orešković. Mene nije iznenadila ovako besprizorna rasprava od strane vladajućih. Mene isto nije iznenadilo to što nisu digli ni jednu repliku na izlaganje u ime predlagatelja. Mene nije iznenadilo što ministar Zdravko Marić na gotovo ni jednu činjenicu nije dao adekvatan odgovor ili adekvatno objašnjenje. A zašto me nije iznenadilo? Zato što vi nemate što za reći. Zato što se ovo pobiti ne može. I meni je jedino žao što hrvatski građani plaćaju taj ceh koji vi stvarate i što tako dugo mora trajati, ali doći će tomu kraj.